se ne razumije./… zastupnice i zastupnici. Prvo ćemo sukladno čl. 226. st. 2. poslovnika predložiti dopunu dnevnog reda 2. sjednice sa šest novih točaka koje su dostavljene elektroničkim putem. Kako sukladno čl. 225. st. 4. poslovnika pisanih prigovora na predloženu dopunu dnevnog reda nije bilo utvrđujem da su sve predložene točke uvrštene u dnevni red sjednice, pa možemo onda ići na prvu točku dnevnog reda danas, to je: - Prijedlog Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, prvo čitanje, P.Z.E. br. 4 Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 85. Ustava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 Nemamo zahtjeva za stankom pa pozivam poštovanu ministricu kulture i medija Ninu Obuljen Koržinek da predstavi prijedlog zakona. Izvolite. Dobar dan. Poštovani g. predsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici. Evo zadovoljstvo mi je da mogu u prvom čitanju predstaviti ovaj Prijedlog zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i pokušat ću istaknuti neke najvažnije elemente ovog zakona. Prvo bih rekla da smo ga zaista dugo pripremali, taj zakon je više od 20 godina bio na snazi, doživio je 17 izmjena i dopuna i zaista su se brojne okolnosti kad govorimo o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara uopće o baštinskim politikama promijenile donesene su i brojni međunarodni propis, ali i zakonodavni okvir na koji je i ovaj zakon upućen ili s kojim je povezan se isto tako značajno mijenjao me veseli da ćemo evo sada napokon izmijeniti taj zakon i donijeti cjeloviti novi Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. prijedlog zakona unijeli smo sve one izmjene koje su se u zadnjim godinama donosile, istaknut ću samo ono što je bilo zadnjih osam godina, dakle liberaliziranje sustava licenci, postupanja u žurnim situacijama, to je posebno važno radi katastrofa koje smo preživjeli i potres, ali i poplava i klimatskih katastrofa. Riješili smo pitanje zaštite arheoloških lokaliteta suburbia možda najpoznatiji Dioklecijanovi Podrumi, ali to je jako važno za one urbane cjeline koje se nalaze na arheološkim nalazištima. Ograničili smo vrijeme privremene zaštite tzv. preventivne zaštite tako da doprinesemo pravnoj sigurnosti, omogućili smo i smjernicama i izmjenama propisa već do sad energetsku obnovu zgrada kulturne baštine što do tih izmjena koje smo uveli nije bilo I ono što je možemo reći možda i najvažnije kad govorimo o ovom novom prijedlogu zakona, pokrenuli smo i financiramo putem NPOO-a projekt izrade konzervatorskih podloga, to je jedan reformski projekt koji će omogućiti svim građanima, svim potencijalnim investitorima bilo u privatnu imovinu, bilo u neki drugi oblik imovine da se unaprijed upoznaju kroz informacijski sustav koji ima i svoju e-Uslugu se svim aspektima zaštite odnosno sa onim što se štiti i onim dozvoljenim promjerama koje su dopuštene. Ovo će značajno u prvom redu pojačati, ojačati sam sustav zaštite, učinit će ga transparentnim i za stručnjake i za korisnike odnosno vlasnike kulturnih dobara, sigurno će ubrzati sve postupke ishođenja dozvola i učiniti ih predvidljivijima. Ovo nam je jako važan posao, vrlo je složen, tu su se uključili brojni stručnjaci konzervatori, povjesničari umjetnosti, arhitekti, urbanisti i ono što je važno reći da će te konzervatorske podloge biti sastavni dio prostornih planova. Što se tiče samog zakona, s obzirom da je evo dio zastupnika bio tu i u prošlom sazivu kada smo bili u prvom čitanju s ovim tekstom zakona, a i detaljno smo ga predstavili predstavili na odboru, ja bih istaknula samo neke od najvažnijih dijelova ne odlazeći previše u širinu. Znači ovaj zakon po prvi put detaljno propisuje, ako tako mogu reći katalog mjera zaštite, to su stručna postupanja, međutim sada postavljamo jedan okvir koji će učiniti da se ta naša disperzirana i decentralizirana služba i na neki način bolje usklađuje i bit će puno jasnije koji su elementi, koji su u nadležnosti konzervatorske službe, a što je ono s čim se bavi drugi. Rasterećujemo zakon nepotrebnih ako ako tamo mogu reći procedura, pa u tom smislu mijenjamo i način donošenja odluke o zaštiti odnosno utvrđivanju statusa kulturnog dobra tako da to više neće biti rješenje nego odluka. Naime, to je jedna logika koja funkcionira u svim sustavima zaštite, mi smo imali upravni postupak koji je posebno u slučaju zaštite kulturno povijesnih cjelina imao malo ili odnosno nije uopće imao smisla jer je u biti bilo nemoguće doći do svakog, do svake osobe koja je vlasnik ili suvlasnik nekog kulturnog dobra. uređujemo privremeni status kulturnog dobra, tu doprinosimo pravnoj sigurnosti, dakle samo jednom se može odrediti privremena zaštita, nakon toga treba ići u stalnu zaštitu. Uređujemo kontaktne zone, dosad smo to imali uređeno za spomenike koji su zaštićeni UNESCO-om, međutim to sada unosimo za sve naše kulturno povijesne cjeline. Treba znati mi u Hrvatskoj imamo preko 300 kulturno povijesnih cjelina i oko 13% fonda zgrada u Hrvatskoj nalazi se u kulturno povijesnim cjelinama. Dakle, ovo se zaista odnosi na jako veliki broj naših građana. Dakle, naše će se mjere nastaviti odnositi na samu zonu zaštite, a ono što se odnosi na kontaktne zone tu više neće postupati konzervatori to će bit uneseno u prostorno plansku dokumentaciju. U ovom zakonu uređujemo i postupanja vezano uz zaštitu arhivske knjižnične i muzejske baštine i odnos prema registru kulturnih dobara. Ono što je možda važno što sam spomenula već ranije, to je taj sadržaj mjera zaštite i definiranje općih mjera zaštite zaštite i očuvanja kulturnih dobara. Dakle, tu po prvi put vrlo jasno uvodimo to je Članak 26. što je sve zapravo koji su svi sastavni dijelovi mjere zaštite. Naravno za svako kulturno dobro ne ispunjava svaki kriterij, ali tu je zapravo naglasak stavljen na ono što je najvrijednije i ona svojstva koja se moraju očuvati. Uređujemo isto tako pitanje digitalizacije kulturnih dobara i korištenja digitaliziranih odnosno meta podataka to je jako važno posebno za pokretna kulturna dobra. Uređuje se taj cijeli sustav konzervatorskih podloga. Inače za one koji eventualno se žele o tome informirati pilot projekt izrade konzervatorske podloge provodili smo na primjeru Šibenika i na našem Geoportalu kulturnih dobara kojemu se može pristupiti sa stranica Ministarstva kulture i medija može se vidjeti kako će točno izgledati pristup podacima i to, ti elementi zaštite koji će se moći dobiti u formi e-usluge. Razrađujemo upravljanje kulturnim dobrima to je isto jako važno da se definira koje su obveze vlasnika, ako nema vlasnika to je obveza lokalne samouprave. Ista je stvar i sa kulturno povijesnim cjelinama. Utvrđuju se precizno uvjeti za izradu planova upravljanja i mi ćemo svakako okuražiti ako tako mogu reći jedinice lokalne samouprave da donose takve planove upravljanja jer to će komplementarno sa našim sustav mjera zaštite osigurati bolju brigu o kulturno povijesnim cjelinama. Uređujemo isto tako odnos konzervatorskih smjernica prema odlukama o komunalnom redu. Dakle, mi smo već počeli u našim prethodnim mandatima donositi smjernice od kojih tražimo da se uključe u odluke o komunalnom redu kako bi se jasno napravila razlika između onoga što je postupanje konzervatora i onoga što je obveza jedinica lokalne samouprave kroz odluke o komunalnom redu. Jako važni su Članci od 32. do 35. u kojem uređujemo pitanje zaštite kulturnih dobara u izvanrednim okolnostima. Ta smo postupanja posebno definirali u razdoblju nakon potresa. Mijenjali smo već dva puta zakon, međutim treba znati da i zbog klimatskih promjena velike su ugroze kulturnih dobara i zapravo upravljanje rizicima postaje jedan od glavnih stupova oblikovanja politika zaštite i očuvanja kulturnih dobara na međunarodnoj razini. U Hrvatskoj to će sigurno biti uz ova, uz ove velike oluje koje smo imali zadnjih godina i koje su nanijele velike štete kulturnim kulturnim dobrima tu je naravno rizik od podizanja mora za brojne kulturno povijesne cjeline koje se nalaze na obali. Dio u kojem se uređuje koncesije više-manje je prenesen iz postojećeg zakona uz određena unapređenja. Posebno smo razradili pitanje i detaljnije uredili pitanje zaštite arheološke baštine s naglaskom na planove upravljanja i na davanje upravljanja, davanja na upravljanje arheoloških lokaliteta što dosada zapravo nije bilo uopće uređeno nego se događalo nekakvim slijedom tradicije tko je tu istraživao, pa nekad su upravljale lokalne samouprave, nekad posebne ustanove, nekad muzeji itd. Ono što treba posebno istaknuti u Članku 49. sredstva za financiranje arheoloških istraživanja stavak 2., dakle unosimo odredbu po kojoj sredstva za financiranje arheoloških istraživanja ako je investitor fizička osoba koja na građevinskom zemljištu gradi i obnavlja građevinu za vlastite potrebe u svrhu stambenog zbrinjavanja te će troškove snositi putem Ministarstva kulture i medija država. Dakle, ovdje je namjera u gradovima, posebno u gradskim cjelinama koje su poput ne znam Iloka, Solina, Siska, Splita, Pule izgrađeni na arheološkim lokalitetima to je bio često vrlo veliki teret građanima, a mora se provesti barem sondiranje, ali vrlo često i arheološko istraživanje i smatramo da arheološki sustav, javni sustav ima dovoljno snage provesti takva istraživanja kad se, kad se radi naravno o kući za stanovanje fizičke osobe ne za nekakve komercijalne ili takve projekte. Možda i najvažniji dio zakona odnosi se na glavu VII. dakle čl. od 51. do 60., izdavanje posebnih uvjeta, potvrde glavnog projekta, odobrenja za zahvate na kulturnom dobru i drugih akata u postupcima zaštite kulturnih dobara. gdje smo najčešće zapravo imali i pritužbe građana, naravno i probleme unutar konzervatorske struke, nejasnog postupanja, očekivanja, posebno investitora da se odustane od konzervatorskih uvjeta, nedefinirane situacije traženja konzervatorskih elaborata, to se sada sve vrlo detaljno propisuje. Na ovom dijelu zakona jako smo dugo radili sa stručnjacima koji se bave prostornim planiranjem, ishođenjem sve dokumentacije sukladno Zakonu o gradnji i mislim odnosno uvjerena sam da će donošenjem ovog zakona se postupci ubrzati, a da će razina zaštite biti puno viša. Ovdje posebno ističem mogućnost nove e-usluge, prethodna konzervatorska lokacijska obavijest. Ovo je vezano uz naš projekt izrade konzervatorskih podloga gdje će svaki građanin moći elektroničkim putem zatražiti prethodnu konzervatorsku lokacijsku obavijest i dobiti točne podatke o opsegu prihvatljivog zahvata, opsegu prihvatljivih promjena, o mjerama zaštite, o tome je li ili nije potrebno za tu pojedinu pojedinu zgradu izrađivati konzervatorski elaborat, obvezi provođenja arheoloških i drugih istraživanja itd.. Ovaj kao što sam rekla dio zakona je je dosta opsežan, možda iz pozicije evo mogu reći i ministrice koja smatra da ne treba prenormirati propise, možda i previše detaljan, ali s druge strane važno je da se postavi jedan jasni okvir, a onda će se, nadajmo se kad se svi s njim upoznaju i počnu po njemu postupati u nekim slijedećim interacijama mijenjanja zakona, dio toga moći i rasterećivati. Zakon naravno ima dio koji se tiče izvoza, uvoza i povrata kulturnih dobara, što je dio koji je usklađivan s međunarodnim konvencijama, ali tu moram istaknuti da Hrvatska zaista je jedna od iznimno aktivnih država, imamo jako dobru suradnju s carinskim službama, s policijom, u slučaju podvodne arheologije s ronilačkim centrima, s nizom država imamo vrlo dobru suradnju u traženju, pa onda i povratu kulturnih dobara, tako da ovo je jedna tema za koju smo posebno vezani, a da uopće ne spominjem ogromnom naporu koji je Ministarstvo kulture i medija i njegovi stručnjaci uložilo nakon Domovinskog rata kako bi se vratilo više od 30 tisuća kulturnih dobara koji su bili nezakonito odneseni, nezakonito Uređujemo obveze i prava vlasnika kulturnih dobara u tom dijelu, ima i taj dio, čl. 76.-77. koji uređuju pitanje arheoloških lokalitita suburbi. Podsjetit ću, tu je problem bio da po našim zakonima onaj ko je uknjižen od nule prema gore, dakle od prizemlja prema gore ima ima ex lege suvlasnički dio u podrumu, međutim kada se ispod zemlje nalazi struktura koja je nevezana uz zgradu iznad kao što su npr. Labinski rudnici ili Dioklecijanovi podrumi ili možda neki drugi lokaliteti koje ćemo pronaći, nije ih bilo moguće uknjižiti, ako ih ne možete uknjižiti ne možete ishodovati nikakvu dokumentaciju za obnovu i to je bio ogroman problem koji je trajao dulje od stoljeća i drago mi je da smo našli rješenje. Prvi takav lokalitet i možda i najpoznatiji i najvrjedniji koji je na takav način uknjižen su Dioklecijanovi podrumi koje smo mi onda predali na upravljanje gradu Splitu, a grad Split muzeju, grad Split Muzeju grada Splita i sad se napokon sustavno pristupilo obnovi Dioklecijanovih podruma. Ono što bih još istaknula na kraju to su pitanje financiranja prvokupa, ograničenja prava vlasništva. Zadržavamo taj instrument kako bismo dali priliku lokalnim samoupravama ili Ministarstvu kulture i medija odnosno Ministarstvu državne imovine da u slučaju posebno vrijednih kulturnih dobara koja se nađu na prodaji može posegnuti za prvokupom. To se najčešće događa ako se radi o iznimno vrijednim spomenicima ili o arheološkim lokalitetima. Uređuje se i dio vezan uz obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, dakle odnos između Hrvatskog restauratorskog zavoda i naše službe u Ministarstvu kulture i medija uključujući konzervatorsku službu i inspekcijsku službu i definiraju se uloge ustanova za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara. Zadržavamo institut licenca, specijaliziranih pravnih i fizičkih osoba koje rade na poslovima zaštite i očuvanja kulturnih dobara i naravno uređujemo pitanje rente, kao i pitanje kazni u slučaju kršenja odredbi ovog zakona. Evo ja očekujem vaše komentare, primjedbe, sugestije. Moram reći iako možda to nije uobičajeno jer ovo je novi saziv, ali s obzirom da ulazimo ponovo u prvo čitanje, ono što sam istaknula i na odboru, da smo jedan dio primjedaba koje su bile u u prošlom sazivu saboru ovdje iznesene u prvom čitanju već bili usvojili tako da je ovdje pred vama sada ipak jedan revidirani prijedlog zakona i evo tu smo naravno za sva pitanja i komentare. Hvala ministrice. Možete se vratiti na svoje mjesto. Imamo 10 replika. Prva je na redu kolegica Lugarić, izvolite. **Lugarić, Marija (SDP)** Poštovana ministrice, kolegice i kolege ako ja dobro razumijem situaciju, pa vas tu molim zapravo i odgovor mi trenutno nemamo glavnog konzervatora obzirom da je onaj posljednji Davor Trupković ne znam jel' dao ostavku ili ste ga vi smijenili obzirom da je bio, tj. još uvijek jest osumnjičenik u u slučaju to sad kažem lijepo i pristojno pod istragom Ureda europskog javnog tužitelja u slučaju ovih malo nestašnih geodeta i njihovog pripadajućeg potresnog profiterstva. Pa me samo zanima da li mi sad imamo novog glavnog državnog konzervatora ili još uvijek nemamo? Evo hvala lijepa. **Jandroković, Nema funkcije glavnog državnog konzervatora, to je glavni konzervator. To je jedan od službenika Ministarstva kulture i medija i ja sam upravo u procesu razgovora sa kolegama i netko će biti vjerojatno do kraja ovog mjeseca imenovan, ali služba normalno funkcionira. izvolite. **Raukar-Gamulin, Urša (Možemo!)** Zahvaljujem. Uvažena ministrice kako ste sami rekli već smo obavili jednom raspravu o prvom čitanju. Rekli ste da ste unijeli već neke izmjene iz te rasprave, pa evo ja bih ponovno apelirala budući da smo tada dobili dopise i Komore arhitekata i Udruženja arhitekata Hrvatske o tome da se u javnoj raspravi prihvatilo da se stave arhitektonski natječaji, a onda se to nakon javne rasprave ipak izbacilo. Zbog čega to govorim? Arhitektonski natječaji su se pokazali kao najbolje rješenje za očuvanje i zaštitu nepokretnih kulturnih dobara i poznata je inicijativa i molbe Udruženja arhitekata i Komore da se to, da se arhitektonski natječaji vrate u zakone naravno i u Zakon o gradnji, pa tako i u Zakon o zaštiti, pa vas evo pitam da li postoji mogućnost da se to u ovaj zakon vrati,

tako da mislim da nema potrebe da to sad svaki put ispočetka obrazlažemo. Dakle, radi se o Zakonu o gradnji. Mi se kao ministarstvo zalažemo za institut arhitektonskog natječaja, međutim to traži usklađivanje s obzirom da kao što znate u onim zemljama u kojima se provode arhitektonski natječaji taj natječaj zamjenjuje postupke javne nabave i dakle to traži ozbiljno ozbiljno interveniranje u Zakon o gradnji, a mi ćemo kad do toga dođe, do te rasprave dođe mi ćemo kao ministarstvo sigurno biti za to jer se zalažemo za institut javnih arhitektonskih natječaja uz sva ograničenja da dio struke nije siguran da se uvijek tim putem dobije najbolje rješenje, ali većinski se dobije bolje rješenje. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Dragić, izvolite. Hvala predsjedniče. Poštovana ministrice mene zanima hoće li ovaj prijedlog zakona spriječiti da kulturna baština uzmiče ispred interesa pojedinaca i profita koji ne prezaju ni pred čime i vrlo lako i brzo dolaze do odobrenja konzervatora. Naime, svjedočimo tome da se u zaštićenom pojasu kulturno-povijesne jezgre moga grada Zadra događa nakaradna gradnja

pa ako vi kažete da se događa nakaradna gradnja u vašem gradu itd. onda bi bilo recimo pristojno da kažete koja je to gradnja, tko je to nakaradno projektirao, tko je za to ishodio dozvolu. Vrlo se nelagodno osjećam ako se ovako samo u ovom Visokom domu takva nekakva informacija plasira. Ja ću vam reći da je tradicija, stručnost, ugled konzervatorskog odjela u Zadru jedan od sigurno najvećih među svim našim konzervatorskim odjelima zahvaljujući brojnim našim kolegicama i kolegama koji su tamo radili. Zadar je poznat po dobrom očuvanju, po dobroj obnovi nakon strašne devastacije u Drugom svjetskom ratu, po iznimno uspješnim interpelacijama, a ovo što ste vi sada iznijeli to više mene podsjeća na neki osobni stav. Ali ako imate neko pitanje slobodno mi dajte podatke pa ću ja provjeriti što je to nakaradno. Suprotno zakonu nije sigurno. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala ministrice. Kolega Raspudić, izvolite. Poštovana ministrice ovim prijedlogom zakona u članku 43. nudite jednu važnu promjenu koja po našem mišljenju, mišljenju našeg kluba zahtijeva dodatno obrazloženje. O čemu je riječ? Riječ je o koncesijskim odobrenjima za obavljanje gospodarske djelatnosti ili za korištenje nepokretnog kulturnog dobra. aktualni zakon koji je još uvijek na snazi propisuje da se bez javnog natječaja ta koncesijska odobrenja mogu dati na korištenje do 30 dana, a vi sada predlažete da se to poveća za 600%, dakle da se do 6 mjeseci bez javnog natječaja može dati koncesija za korištenje kulturnog dobra u gospodarske ili neke druge svrhe. Pa me zanima čime ste motivirani za ovakvu promjenu, možete li dati nekakav konkretan primjer iz prakse koji je motivirao na ovu promjenu, jer po nama ovo otvara odgovor. **Obuljen Koržinek, Nina (HDZ)** Hvala vam gospodine zastupniče. Sva usklađenja u ovom zakonu se odnose na krovni zakon, Zakon o koncesijama. Dakle, mi nismo ništa mijenjali vezano uz rokove. Međutim, ono što moram reći i što je jedna činjenica je da zapravo mi smo unijeli ove elemente u dodjeli koncesija u Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara za vrijeme pregovora za pristupanje EU, međutim nikad nismo do sad dodjeljivali koncesije sukladno tom zakonu i mi i dalje vodimo razgovor sa krovnim, sa Ministarstvom financije koje se, koje je nadležno za Zakon o koncesijama i Ministarstvo državne imovine je li uopće potrebno zadržati u ovom zakonu. Tad smo unijeli u skladu, sukladno usklađivanju međutim Ministarstvo kulture nije

Poštovana ministrice izjavili ste kako će ovaj zakon rasteretiti građane i hoće u mnogo toga, o tome ću nešto kasnije u ime kluba. No, mene zanima smijemo li govoriti samo o rasterećenju građana i jeste li predvidjeli sankcije i korake ako se mogu tako izraziti prema samima sebi odnosno točnije prema ministarstvu. O čemu govorim? Npr. o svim onim objektima koje ministarstvo treba po zakonu čuvati, brinuti se o njima, a to ne radi i radi toga propada, npr. Teatro Fenice biser arhitekture u mojoj Rijeci ili Haludovo. Evo, molim vaš komentar. **Jandroković, Poštovani gospodine zastupniče, dakle činjenica da je nešto zaštićeno kao kulturno dobro ne znači da je za obnovu ili brigu o tome zaduženo Ministarstvo kulture, uvijek je zadužen vlasnik. Teatro Fenice znamo tko je vlasnik i Haludovo isto vjerojatno ima neku tvrtku, nekog privatnog vlasnika. Dakle, mi izdajemo smjernice, a vlasnici to je definirano i u dosadašnjem zakonu bit će i u ovom i bit će u svakom zakonu u demokratskoj državi vlasnici su odgovorni za brigu o svom vlasništvu pa tako i o kulturnom dobru. Kolega Matić, izvolite. ste onemogućili devastaciju rijeke, izgradnju hidroelektrana, hotela i sličnih stvari, pa me zanima da li je moguće tako nešto primijeniti i na Majstorsku cestu i na taj način zaštiti Velebit odnosno točnije Tulove grede gdje imamo ucrtan jedan kamenolom i dan danas je tamo ucrtan kamenolom, a jedini pristupni put je Majstorska cesta zaštićeno kulturno dobro pa me zanima da li postoji mogućnost da se taj kamenolom upravo na temelju sličnog, sličnih, slične prakse napokon sanira i zatvori i na taj način se zaštiti i Majstorska cesta od prekomjernog prijevoza tereta kamena i ne znam čega, a ujedno i taj geomorfološki fenomen Tulove grede i taj dijalekt. Hvala. Koržinek, Nina (HDZ)** Hvala vam. Poznat mi je i jedan i drugi slučaj, u slučaju Krupe radi se o zaštićenom kulturno povijesnom krajoliku, a u slučaju angažiranja oko tog kamenoloma radi se o zaštiti jedne ceste. Međutim, ono što je jako važno i nadam se da oni koji su pročitali zakon vide, dakle predugo su konzervatori bili jedini branitelji prostora. Prostorni planovi moraju uređivati prostor i vrlo često su se i lokalne samouprave i svi izmicali i prepuštali konzervatorima da brane i ono što trebaju braniti i ono što ne trebaju braniti. Ovaj zakon upravo kroz institut konzervatorskih podloga potpuno će jasno propisati za zaštićene cjeline ili pojedinačno zaštićene kulturna dobra što je ono što je dopušteno što nije, ali onda će urbanisti zaista morati oni koji izdaju dozvole preuzimati odgovornost i štititi prostor. **Jandroković, Gordan Evo što ja mislim o ovom zakonu. Ovo je zakon za pranje nečiste savjesti, samo to i ništa više. Naime, vlast je još sinoć putem HINE uputila nekakvo priopćenje pa je vijest bila da će se ovim zakonom jako rasteretiti građani jer sada kada grade kuću na arheološkom lokalitetu za njih će sve potrebno platiti država. Evo kako su građani rasterećeni. Spomenut ću samo da se vi ministrice, a ni vaša Vlada niste oprali od afere sa Geodetskim fakultetom, da imate bivšeg glavnog konzervatora Davora Trupkovića koji je pokazao kako se to rasterećuju financijski građani tako da glavni konzervatori napušu cijene pa onda oštete državni proračun za 19 miliona kuna ili pola miliona eura potpuno nebitno. Dakle, sve to ide

Kolegice Orešković ja vas molim da se kao i svi drugi zastupnici držite vremena i da ne ignorirate upozorenje kao da se nije dogodilo. Kolega Deur povreda Poslovnika, izvolite. **Deur, Ante (HDZ)** Hvala poštovani predsjedniče. 238., poštovana zastupnice vi da imate obraza ne bi ništa ni pričali, vi ste vrijeđaju, vrijeđali utemeljitelje hrvatske države hrvatske branitelje, hrvatski narod, vaš svekar vas je odveo u …/Govornik se ne razumije./… kod predsjednika Milanovića. Šta ste vi napravili osim što vrijeđate, manipulirate i lažete? Kolega Deur dobivate opomenu nije bila povreda Poslovnika. Izvolite ministrice. **Obuljen Koržinek, Nina (HDZ)** Poštovana gospođo zastupnice ovaj zakon će zaista rasteretiti građane, učinit će postupanja konzervatorske službe predvidljivijima, a što se tiče vašeg drugog komentara ja bih apelirala da u odnosu na naše kolegu Trupkovića poštujemo presumpciju nevinosti dok se nešto ne događa, ne dokaže, a ovo drugo što ste rekli ako niste pročitajte priopćenje zadnje Ureda europskog tužitelja pa ćete vidjeti vrlo jasno da upravo je suprotno od ovoga što vi tvrdite. Ne da je u ministarstvu neki novac pogrešno potrošen nego da smo spriječili isplatu sredstava, pa evo ja znam da ispriku za ružne riječi baš ne može čovjek očekivati ni od medija ni u ovom visokom domu, ali barem nemojte više ponavljati ono što je i službeno priopćeno da nije istina. izvolite. **Marković, Ivana (SDP)** Zahvaljujem. Nama je predsjednik Milanović ovaj u svakom zakonu, pa danas u Zakonu o konzervatoru, tako da evo HDZ-ovcima je zaista Milanović u svakoj misli. Kazali ste da su predugo konzervatori bili branitelji prostora, pa ja se čak mogu dijelom sa tim složit, ovaj obnašan dužnost već gradonačelnice 11.g. u gradu sa zaštićenom jezgrom, što više-manje svi dalmatinski gradovi imaju i pojedinačne spomenike kulture, tako da s obzirom da sam se u svom radu puno zalagala za očuvanje javnog prostora i javnog pomorskog dobra mogu pozdraviti svake promjene koje se dešavaju po pitanju struke, zaštite prostora i konzervatora. Međutim, htjela bi skrenuti pozornost na obnovu kulturne baštine i uvjete koje se stavljaju od zelene gradnje do pristupa ovaj za osobe s poteškoćama u kretanju, šta na nekim kulturnim dobrima…/Upadica predsjednik: Hvala vam./…nije moguće, pa molim vas vodite računa o tome. **Jandroković, Hvala vam, dakle ono što nisam rekla, dakle konzervatorske podloge postaju sastavni dio prostornog plana i oni koji izdaju dokumente više neće moći, koji izdaju dozvole neće moći ići mimo tih kriterija. A što se tiče pitanja zelene gradnje pristupa osoba s invaliditetom, to je standard 21. stoljeća. Mi smo odmah na početku mog prvog mandata pristupili izradi smjernice, donijeli smo smjernice za energetsku obnovu, omogućili smo energetsku obnovu, sav nastavak cjelovite obnove nakon potresa više od 100 zgrada je već ugovorilo 700, više od 700 milijuna eura za cjelovitu obnovu koja uključuje energetsku obnovu. Isto tako pokrenuli smo poseban natječaj za energetsku obnovu kulturnih dobara ili zgrada koje imaju status kulturnog dobra. Za mene je to pitanje koje se mora, sustavno se tome mora pristupiti, ne smije se u 21. stoljeću dogoditi recimo da konzervatori ne dopuste prilagodbu zgrade osobama s invaliditetom.

Dakle nemojte se tako ponašati, to nije ponašanje koje je primjerno ovdje u saboru. Prvo, uopće niste ukazali na povredu Poslovnika nego ste željeli odgovoriti i replicirati ministrici. Drugo, ignorirate upozorenja, dakle tu vam mogu dati odmah i dvije opomene, dobit ćete samo jednu, ali vas molim da to ne činite jer ako će se svi tako ponašati onda ne možemo imati red u sabornici i ne možemo raditi. **Tokić, Frane (DP)** Hvala predsjedniče. Evo poštovana ministrice, u zakonu je definiran pojam privremeni status kulturnog dobra, čl. 17. st. 5. je definiran rok na koji se određuje privremena zaštita, u biti računa se do dana donošenja odluke iz čl. 16. ovog zakona, ali ne može biti duži od 2.g. u neprekidnom u tom trajanju. Po mišljenju od nekih od konzervatora predložene 2.g. trebalo bi u biti vratit na 4.g. jer je postupak proglašenja od strane konzervatorskih odjela opsežan i traje neko vrijeme, a predloženi rok je kratak. Vidio sam u biti da je Hrvatska komora arhitekata isto dala i podržala u biti konzervatore, pa evo zašto smatrate da taj rok treba skratit na 2.g.? Hvala. Koržinek, Nina (HDZ)** Hvala vam. Radi se o pravnoj sigurnosti, dakle privremena zaštita se propisuje u trenutku kad je neko, neko dobro za koje predmnijevate da bi moglo imat status kulturnog dobra zbog nečega ugroženo, bilo zbog nekog infrastrukturnog objekta ili niste imali imali saznanje o vrijednosti itd.. Mišljenja smo, e prije smo imali situaciju da nije bilo ograničen rok i znalo se unedogled produljivati privremenu zaštitu. Smatramo da konzervatori su dovoljno dobro osposobljeni da u roku od 2.g. naprave elaborat koji uopće nije zahtjevan, kako bi se dala stalna zaštita, kako bi se upisalo upisalo u Registar kulturnih dobara i kako bi svi znali da je, da je to dobro i vrijedno. Nismo to napravili za arheološke lokalitete zato jer tu treba ponekad puno dulje istraživati i nije moguće napraviti cjelovitu zaštitu u tako kratkom roku. I zadnja replika, kolegica Ikić Baniček izvolite. Nema je, pa onda gubi pravo govora. Sada imamo zahtjev za stankom, to je kolega Miletić, izvolite. Hvala vam predsjedniče HS. Kolegice i kolege, poštovana ministrice, stav Kluba Mosta je taj da ne možemo samo tako usko gledati na ovu problematiku i na ovaj zakon poštovana ministrice jer ispadne uopće taj koncept proglašenja nečega kulturnim dobrom, a onda s druge strane kažemo nemamo nikakve odgovornosti prema nečemu, dakle mi smo proglasili …/Govornik se ne razumije./…biser arhitekture u mojoj Rijeci kulturnim dobrom, vlasnik je npr. grad Rijeka, grad Rijeka nema novca da to obnavlja npr., npr. sam rekao, pa onda ne znam nešto propada ili ne, dakle stvarno držimo da ovaj zakon neće bit samo, nadam se da neće bit samo mrtvo slovo na papiru. Imamo u Rijeci srednjovjekovni bedem grada Rijeke koji je izrezan, izmješten i nikada nije vraćen na svoje mjesto. Imamo npr. Arco romano stara vrata, to je inače najstariji spomenik u gradu Rijeci, bezuspješna potpuno rekonstrukcija, trebala je završiti prije nekoliko godina, a mi Riječani sada tu gledamo plahte, tu vam vise stilizirane plahte na kojima su naslikana vrata. Imamo dakle i na Trgu Pul Vele Crikve 2008. otkriveno dakle iz 5. stoljeća ranokršćanska bazilika, izmješten je sarkofag, sve je zatrpano i zabetonirano. Dakle, to nije način na koji se odnosimo prema kulturnoj baštini i prema nečemu što nam je toliko važno. Imamo Kosinjski most po kojem prometuje teška mehanizacija svaki dan iako je strogo zabranjeno. Dakle, tu država pokazuje koliko brine o nečemu što je vrijedno. O brodu Galebu neću ni govoriti. I znam da 85% iz EU fondova, ne govorim sada o vašoj odgovornosti, ali mora tu i država nešto napraviti, dakle brod Galeb 2017. je grad Rijeka najavio otvaranje broda. 2022. su rekli da je gotovo, a ništa nije gotovo samo tuku milijune i milijune i spomenička renta se prelijeva, je li, zna se gdje.

Poštovane kolegice i kolege, evo stanka nam je završila, 10:25 je. Iako nas ima malo u ovaj, sabornici, ja bih predložio da ako slučajno završi ova točka prije 13 sati, da onda odmah počnemo sa iznošenjem stajališta, ako se slažete, pa vas molim da onda kolege obavijestite o tome da ne ispadne da netko bude uskraćen jer to nije znao, je li? Ovaj, možemo im poslati e-mail i sve, ako, u slučaju da ćemo početi redovno ono u 13 sati kako treba. Samo da, ako slučajno završi, ne znam, pola sata ranije ili 3/4 sata ranije, ovaj, da ne gubimo bez veze svi skupa vrijeme, ako se slažete s time, onda bismo poslije takvu obavijest probali obavijestiti sve kolege koji su zainteresirani. Dobro, a mi sad idemo na raspravu i u ime Kluba zastupnika nezavisnih i Fokusa će govorit poštovani zastupnik Nino Raspudić, izvolite. (Nezavisni)** … /Snimka prekida./ … da su potpuno prazne, ali evo prvi put, ja mislim da nikoga iz vladajuće stranke nema u sabornici, a raspravljamo o silno važnom zakonu. Problemi koji nastaju u praksi i koje ovaj Zakon nastoji riješiti ili barem ublažiti imaju jedan jedini korijen, a to je nepoštivanje struke, to se prije svega odnosi na degradaciju urbanističke struke koja traje već desetljećima, a onda u praksi imamo posljedicu da su konzervatori najomraženiji ljudi u Hrvatskoj, da ih se promatra kao nekakve sadiste koji proizvoljno sprečavaju gradnju, korištenje prostora, napredak i Korijen svega toga je u zanemarivanju prostornog planiranja, a ako pročitate e-Savjetovanje koje je obavljeno i koje je bilo vrlo kvalitetno već u prvom osvrtu kojeg je dala Udruga hrvatskih urbanista, u par rečenica je sve navedeno u tom, o tom problemu. Citiram dakle Udrugu hrvatskih urbanista, stoga i ovim putem naglašavamo da je za implementaciju prostorne planove nužno propisivanje, izrada urbanističkog plana uređenja detaljnosti izrade primjerene kulturno povijesnim cjelinama te da se urbanistički planovi uređenja za kulturno-povijesne cjeline moraju izrađivati u paralelnom procesu, ovo treba naglasiti, u paralelnom procesu sa svim sektorskim podlogama, pa tako i konzervatorskim, odnosno da konzervatorske podloge nije moguće ugraditi u prostorne planove bez cjelovitog sagledavanja svih sastavnica prostora od strane prostornog planera. Ovo je temelj, ovo je ključ, i oni dodaju, nadalje, mišljenja smo da nije moguće planirati implementaciju konzervatorskih podloga u prostorne planove bez usuglašavanja ovog Zakona sa Zakonom o prostornom uređenju te da se isto potrebno propisati pravilnikom o prostornim planovima koji je pred donošenjem i to je bit, to je bit. Dakle promišljanje ovo mora biti sveobuhvatno i mora biti zajedno paralelno, istovremeno sa prostornim planiranjem, a ne da se stalno nešto nadoštiklava, poslije mijenja, prilagođava, onda se jedinice lokalne samouprave žale na gubljenje vremena, gubljenje investicija, konzervatori su uvijek dežurni zlikovci, pa čak i onda kada nisu. Neću sada gubiti vrijeme, to ćemo dati kroz amandmane kasnije na ujednačavanje terminologije u ovom zakonskom prijedlogu, nego ću prijeći na neke druge stvari. Prilikom utvrđivanja statusa kulturnog dobra, propisuje se da se odluka vlasniku kulturnog dobra dostavlja isključivo objavom na mrežnim stranicama Ministarstvo kulture. Smatramo da je takva odredba u najmanju ruku diskutabilna. Zašto? Naime, proglašenje nekog predmeta ili nekretnine kulturnim dobrom podrazumijeva, kao što je propisano i ovim zakonom, određenja ograničenja prava vlasništva glede tog kulturnog dobra. U tom smislu vlasniku kulturnog dobra mora na vrijeme biti poznato da je neka stvar u njegovom vlasništvu kulturno dobro, kao i razlozi za proglašenje te stvari kulturnim dobrom. To je potrebno iz dva razloga, prvi razlog je pravne sigurnosti jer vlasnik stvari mora imati konkretnu mogućnost usprotiviti se odluci o proglašenju njegovog vlasništva kulturnim dobrom i osporiti odluku pred Upravnim sudom ako smatra da je odluka neopravdana. Drugi važni razlog sastoji se u tome da vlasnik mora biti poudano obaviješten, da je neka pokretna ili nepokretna stvar u njegovom vlasništvu proglašena kulturnim dobrom te da se ta stvar nalazi u posebnom režimu glede njene zaštite raspolaganja ili pravnog prometa, vlasnik to mora znati. Kako možemo očekivati da će se vlasnici s posebnom pažnjom koristiti kulturnim dobrima ako na vrijeme nisu obaviješteni o posebnom statusu i zaštiti koji uživa neki predmet ili stvar, zgrada ili bilo što u njihovom vlasništvu? Stoga smatramo neprimjerenim odredbu čl. 16 ovog predloženog zakona kojom se propisuje da se dostava odluke o proglašenju kulturnog dobra vrši isključivo objavom na mrežnim stranicama Ministarstva kulture, gdje se nakon protekla 8 dana odluka smatra dostavljenom. Smatramo kako je uvijek prvotno potrebno pokušati osobnu dostavu, a tek nakon toga ako osobna dostava bude neuspješna ona se može izvršiti i putem oglasne ploče ili mrežnih stranica ministarstva. To je uostalom i opće pravilo Zakona o općem upravnom postupku. Mislim svima je nama jasno ne možemo očekivati da će građani na tjednoj bazi pretraživati web stranice Ministarstva kulture i vrebati jel' neko njihovo vlasništvo proglašeno kulturnim dobrom. Pa mislim Nadalje, kao što sam već upitao u replici i nisam dobio adekvatan odgovor izrazito se protivimo promjenama koje Vlada nudi glede koncesijskih odobrenja za obavljanje gospodarske djelatnosti ili za korištenje nepokretnog kulturnog dobra. Konkretno protivimo se predloženoj odredbi članka 43. Članak 43. je izrazito sporna stvar. O čemu je riječ? Naime, aktualni još uvijek važeći zakon propisuje da se koncesijska odobrenja na nepokretnim kulturnim dobrima obvezno daju putem javnog natječaja ako se koncesijsko odobrenje daje na rok dulji od 30 dana. S druge strane novi prijedlog zakona obvezu javnog natječaja za koncesijsko odobrenje predviđa tek ako se ono daje za vrijeme dulje od 6 mjeseci, dakle ne više 30 dana nego 6 mjeseci, 180 dana 600% više. Time se otvara velika mogućnost za korupciju u upravljanju nepokretnim kulturnim dobrima. Faktično se eliminiraju javni natječaji za koncesijska odobrenja, jer tu najčešće govorimo o kafićima, restoranima, suvenirnicama i sličnim sadržajima koji mogu postojati unutar nepokretnih kulturnih dobara. Primjerice restoran u nekoj tvrđavi koji je jako profitabilan za vrijeme sezone. I umjesto da budemo transparentni i uvedemo beziznimno javne natječaje mi radimo korak unazad i omogućavamo više potencijalne korupcije u upravljanju kulturnim dobrima. Odgovor kojeg sam dobio nije zadovoljavajući. Navest ću vam jedan primjer. Čak i Oleg Butković u spornom zakonu o pomorskom dobru je ukinuo institut koncesije i uveo dozvole, dozvole koje se daju isključivo javnim prikupljanjem ponude. Dakle, molio bih obrazloženje i stvarno evo apeliram i na javnost i medije da obrate pozornost na ovo. tri, mogu shvatiti zašto je bilo 30 dana bez javnog natječaja. Organizirate pjesnički festival u Rovinju, organizirate neke nastupe mladih glazbenika, festival u Splitu, Dioklecijanovoj palači koji traje 6 dana svaku večer. Naravno da tu ne treba javni natječaj, ali sad je to pola godine. Pa to je taman predsezona, sezona i post sezona. Pa nemojte nas praviti ludima. Nadalje, u članku 46. stavku 3. netko u Ministarstvu kulture uzeo je sebi za pravo da propisuje novo kazneno djelo, citiram: „krađe kulturnog dobra, te uništenje dijela ili čitave arheološke zone ili područja, odnosno narušavanje njihove cjelovitosti.“ Ovo je jedna velika pravna blamaža Vlade i Ministarstva kulture jer je odavno poznato u hrvatskom pravnom poretku da se kaznena djela propisuju isključivo Kaznenim zakonom. Posebno je opasan ovakav pravni amaterizam Ministarstva kulture, gdje uz opis kaznenog djela uopće nije predviđena nikakva kazna ili neka druga sankcija za to kazneno djelo. U tom smislu s obzirom na ovakav pravni amaterizam moramo izraziti skeptu glede i drugih pravnih instituta koji se razrađuju u ovom zakonu, ali to je posao za pravnike. I mislim da ovaj zakon treba poslati na ozbiljnu pravnu analizu u Ministarstvu pravosuđa ne samo glede njegovih kaznenih odredbi poput ove nego i nekih dugih iz sfere građanskog prava. Nastavno na to kao primjer treba upozoriti na odredbu članka 92. predloženog zakona kojim se propisuje obveza vlasnika koji prodaje kulturno dobro prije nego što protekne pet godina od kad je primio sredstva iz državnog proračuna za zaštitu, očuvanje i obnovu kulturnog dobra. Slažemo se sa intencijom naravno predloženog članka, ali potrebno ga je dopuniti sa obvezom da se sredstva koja se vraćaju indeksiraju sa inflacijom, jer smo vidjeli zadnjih par godina kako inflacija nije fenomen prošlosti i kako ona u kratkom vremenu itekako može obezvrijediti vrijednost novca. Pa bi u tom smislu barem nekako država trebala skrbiti da zaštiti svoje investicije u kulturna dobra privatnih vlasnika koji onda to mogu i prodavati. Zaključujem. Uložit ćemo cijeli niz amandmana kojima se sve ove stvari mogu popraviti. Ovakav kakav jest zakon je manjkav i neprihvatljiv u ovom obliku, ali ostajemo u dobroj nadi i dat ćemo svoj aktivan, konstruktivan prilog amandmanima da se on popravi, da se dovede u stanje u kojem će biti prihvatljiv. Zahvaljujem. Sada će u ime Kluba zastupnika SDP-a govoriti poštovana zastupnica Tanja Sokolić, izvolite.

Danas smo ovdje kako bismo razmotrili Prijedlog zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara koji predlaže niz promjena u području zaštite naše kulturne baštine. Kao zastupnica SDP-a želim izraziti našu podršku ovom prijedlogu, no pritom ne mogu ne izraziti određene rezerve i sumnje koje ovaj zakon izaziva. Prvo valja priznati da dosadašnji Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara prošao kroz brojne izmjene i dopune od '99. godine. To je jasan znak da je postojala potreba za prilagodbom zakona kako bi se odgovorilo na promjene u području gradnje, materijala i tehnologija. Međutim, pitamo se jesu li sve te promjene doista bile nužne, je li sustav bio toliko neučinkovit da je zahtijevao ovako opsežnu i detaljnu reformu. Je li moguće da su neke od promjena samo reakcija na pojedinačne slučajeve umjesto na sustavne probleme? Predloženi zakon donosi nove kriterije za utvrđivanje statusa kulturnog dobra, standarde i smjernice za njihovu zaštitu te postupke u izdavanju posebnih uvjeta zaštite. Sve to zvuči vrlo pozitivno na papiru, no postavlja se pitanje kako će se to provoditi u praksi. Hoće li naši konzervatori i nadležne institucije imati dovoljno resursa i kapaciteta za provedbu ovih novih mjera? Hoće li se time povećati administrativni teret na već preopterećene službe? Hoće li stručnjaci biti dovoljno educirani i opremljeni da se uhvate u koštac sa svim novim izazovima koje ovaj zakon predstavlja pred njih? Navodi se kako će predloženi zakon proizvest slijedeće posljedice. Pojednostavit će se način proglašenja statusa kulturnog dobra na temelju jasno utvrđenih kriterija. Ovo je svakako pozitivan korak, no ostaje pitanje koliko će trajati proces prilagodbe na ove nove kriterije i hoće li biti dovoljno resursa za njihovu učinkovitu implementaciju. Zakon također predviđa unapređenje stanja kulturnih dobara propisivanjem i provođenjem općih mjera zaštite i očuvanja kulturnih dobara te javno dostupnih dokumenata koji obavezno sadrže mjere zaštite i očuvanja kulturnih dobara. Iako to zvuči kao korak naprijed moramo biti svjesni da transparentnost nije samo pitanje tehnologije već i pitanje političke volje. Hoće li vlasnici kulturnih dobara doista imati pristup svim potrebnim informacijama i podršku provedbi zaštitnih mjera? Osiguranje transparentnosti također zahtjeva kontinuirano održavanje i ažuriranje tih sustava što dodatno opterećuje resurse. Jedan od ključnih elemenata zakona je uvođenje konzervatorske podloge kao sastavnog dijela prostornog plana. To će kažu predlagači olakšati vlasnicima i korisnicima provođenje mjera zaštite. No, pitamo se hoće li to doista, pardon, pojednostaviti postupke ili će samo dodati još jedan sloj birokracije u već ionako složen proces. Često smo svjedoci kako se najbolje namjere mogu izjaloviti zbog prekomjerne birokrat… birokratizacije i manjkave implementacije na terenu. Osim toga to je jedan od upitnih dijelova ovog prijedloga zakona. Naime, Zakon o prostornom o prostornom uređenju je temeljni zakon za izradu i donošenje prostornih planova. Ovim prijedlogom se dijelom ulazi u nadležnost tog temeljnog zakona. U Zakonu o prostornom uređuju nigdje ne piše da sastavni dio svakog prostornog plana mora biti konzervatorska podloga. To svakako treba uskladiti u skoroj budućnosti i nekom novom prijedlogu. Detaljno će se urediti i pojednostaviti postupci za izdavanje posebnih uvjeta zaštite, odobrenja za zahvate na kulturnom dobru i potvrde glavnog projekta. To bi svakako moglo pomoći u smanjenju administrativnih prepreka, no pitanje se postavlja hoće li biti dovoljno i hoće li sve te promjene provoditi u praksi na način koji će doista olakšati postupke za vlasnike i investitore? Zakon također uvodi prethodnu konzervatorsku lokacijsku obavijest što je novina koja ima potencijal pružiti jasne smjernice za planiranje zahvata na kulturnim dobrima. No, hoće li ministarstvo imati dovoljno stručnjaka i resursa da izdaju ove obavijesti u razumnom roku? Hoće li to biti još izvor frustracije za investitore i vlasnike koji već sada nailaze na značajne prepreke i zastoj u komunikaciji s nadležnim institucijama. Zakon također jasno propisuje standarde i smjernice zaštite i očuvanja kulturnih dobara što će osigurati bolju provedbu redovitog održavanja i drugih mjera od strane vlasnika nositelja prava na kulturnom dobru i drugih materijala. No, kako će se osigurati da svi vlasnici i nositelji prava doista budu svjesni tih standarda i smjernica i da ih se pridržavaju? Hoće li postojati sustav edukacije i podrške za vlasnike kulturnih dobara? Prava i obveza vlasnika kulturnog dobra nositelja prava na kulturnom dobru i drugih imatelja će biti jasnije i detaljnije određena i propisana. Ovo je pozitivno, no važno je osigurati da svi dionici budu pravilno informirani o svojim pravima i obvezama te da im se pruži potrebna podrška u njihovom ispunjavanju. Uredit će se upravljanje kulturnim dobrima i donošenje plana upravljanja radi poboljšanja stanja kulturnih dobara. Ovo je korak naprijed, no postavlja se pitanje kako će ti planovi se razvijati i provoditi u praksi? Hoće li njihovoj izradi uzimati u obzir svi relevantni dionici uključujući lokalne zajednice, stručnjake i vlasnike kulturnih dobara? Osigurat će se unapređenje pripreme i provedbe zaštite kulturnih dobara u izvanrednim okolnostima. Ovo je svakako važno s obzirom na prirodne katastrofe i druge krizne situacije koje su posljednjih godina pogodile našu zemlju. Međutim, moramo biti sigurni da su te mjere jasno definirane i da postoji koordinirani plan za njihovu provedbu. Koje konkretne korake će Ministarstvo kulture poduzeti kako bi se osiguralo da su naši kulturni spomenici zaštićeni u slučaju izvanrednih okolnosti? Uredit će se način financiranja zaštite i očuvanja kulturnih dobara. Ovo je ključno, no važno je osigurati da ta sredstva budu dostatna i pravilno raspoređena. U prošlosti smo često svjedočili situacijama gdje su sredstva namijenjena kulturi bila nedovoljno i loše upravljana. Kako možemo biti sigurni da će sada biti drukčije? Hoće li postojati jasni mehanizmi nadzora i kontrole raspodjele tih sredstava? Osigurat će se učinkovita suradnja s drugim tijelima u provođenju zaštite očuvanja kulturnih dobara. Ovo je nužno za uspješnu zaštitu naše baštine, no važno je osigurati da ta suradnja bude koordinirana i učinkovita. Hoće li postojati jasni protokoli i mehanizmi za suradnju između različitih tijela? Uredit će se način sprječavanja svake radnje i drugog protupravnog postupanja kojim bi se izravno ili neizravno mogla promijeniti svojstva, oblik, značenje i izgled kulturnog dobra te time ugroziti njegova vrijednost. Ovo je ključno za očuvanje autentičnosti i integriteta naših kulturnih dobara, no važno je osigurati da postoje učinkoviti mehanizmi za provedbu tih mjera. Uredit će se način kontrola i sprječavanja protupravnog prometa kulturnim dobrima te nadzor nad izvozom, iznošenjem, uvozom i unošenjem kulturnih dobara. Iako je dobro što zakon predviđa mjere za suzbijanje ovih aktivnosti moramo biti svjesni da to zahtjevu visoku razinu međunarodne suradnje i koordinacije. Hrvatska nije izolirana i moramo raditi zajedno s međunarodnim tijelima i organizacijama kako bismo osigurali učinkovitu zaštitu naše kulturne baštine. Osigurat će se učinkovita provedba poslova i zadaća propisanih ovim zakonom u okviru djelokruga ministarstva. Ovo je ključno za uspješnu provedbu zakona, no važno je osigurati da ministarstvo ima dovoljno resursa i kapaciteta za ispunjanje ovih zadaća koji mu ovaj Zakon postavlja. Na kraju, ovaj Zakon predviđa i preuzimanje obavljanja upravnih i stručnih poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području grada Zagreba od strane državnih institucija. može donijeti jedinstvenost u provedbi mjera zaštite, također, nosi rizik centralizacije i gubitka specifičnog lokalnog znanja i iskustva koje Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode Grada Zagreba akumulirao kroz sve ove godine. Lokalno znanje i stručnost često su ključni za učinkovito zaštitu kulturnih dobara i njihovo očuvanje s lokalnim specifičnostima i potrebama zajednice. Svakako se treba pobrinuti da se osigura da to znanje i iskustvo bude sačuvano i da se centralizacija provede uz adekvatna tranziciju i prijenos znanja. Također, upitno je i to što tim preuzimanjem ministarstvo dobiva u svoju nadležnost i prvostupanjski i drugostupanjski postupak. Hoće li i kako će to biti riješeno, dojam je da će na taj način biti lakše skinuti zaštitu s nekog objekta i da će biti lakše ukloniti neki zaštićeni objekat. Koliko je to dobro? Zaključno, SDP podržava ovaj prijedlog zakona, ali uz oprez i sumnjičavost prema njegovoj provedbi u praksi. Nadamo se da će nadležna tijela imati dovoljno resursa, kapaciteta i političke volje da ovaj Zakon doista učine djelotvornim aktom za zaštitu kulturnih dobara. Hvala. U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovana zastupnica Danijela Blažanović, izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovana gđo ministrice sa suradnicom, uvažene kolegice i kolege. Obraćam vam se u vezi ove točke u ime Kluba HDZ-a. Prije svega, osvrnula bih se malo na dosadašnja izlaganja mojih kolega, vezano za kulturnu baštinu, recimo, na području grada Rijeke, molila bi kolegu da uputi sve upite SDP-u koji je tamo na vlasti i vlasniku svih tih kulturnih dobara koji ima dovoljno sredstava da se o njima brine, odnosno sredstva koja je dobio za brigu o kulturnim dobrima u području grada Rijeke, očito je potrošio na nešto drugo pa je pitanje zašto nije potrošio na ono što je trebao, Vidim da kolege ovdje, neki koji su izlagali u ime klubova su uzeli određene članke i nisu pročitali Zakon, da jesu, ne bi se uhvatili nekih članaka i obmanjivali javnost da nije uređeno sve do kraja. Zakon je dosta cjelovit i sveobuhvatan, ja bi napomenula, evo, vidljivo je da neki nisu do kraja očito iščitali zakon, što se tiče preuzimanja se ne razumije./... poslova zaštite i očuvanja kulturnog dobara koje je obavljao Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode Grada Zagreba, mislim da tu uopće nema brige jer u čl. 136 opisan je način preuzimanja tih poslova i preuzimanja svih djelatnika, opreme, pismohrane i druge dokumentacije, sredstava za rad, od Grada Zagreba, čime će se baviti onda ministarstvo, tako da svi ti stručni ljudi nastavit će obavljati te poslove, samo sada će tu brigu i prava i obveze, odgovornost, preuzeti ministarstvo. Pred nama je nakon 25 godina od usvajanja Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara prijedlog novog Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara kao rezultat usklađivanja sa zakonodavstvom EU i i prilagodbe nastalim značajnim promjenama u području gradnje, materijala, tehnologije, kako i odgovora na izvanredne okolnosti u kojima su oštećena kulturna dobra. Zakon donosi novi način podjele, odnosno razvrstavanja kulturnih dobara, s obzirom na posebne vrste zaštite pojedine kategorije kulturnih dobara te propisuje kriterije za utvrđivanje statusa kulturnog dobra, o čemu se temeljom prijedloga donosi odluka o proglašenju statusa kulturnog dobra, što je novina u zakonu, a temeljem koje se vrši upis u registar kulturnih dobara te zabilježba nepokretnog kulturnog dobra u zemljišne knjige. Taj upis u zemljišne knjige omogućuje javnost i transparentnost u pravnom prometu nekretnina. Precizno razrađuje mjere zaštite i očuvanja kulturnih dobara, konzervatorska podloga koja sadrži navedene mjere predviđena je da bude sastavni dio prostornog plana te se unosi u informacijski sustav kulturne baštine, kao i geografski i informacijski sustav. Sve to doprinosi pojednostavljenju postupaka koji se odnose na ishođenje dokumentacije za gradnju, a što je u javnoj raspravi i usuglašeno sa ministarstvom nadležnim za gradnju. Ovim Zakonom stvara se podloga da podaci o kulturnoj baštini budu transparentni i javno dostupni, što će građanima, projektantima i drugim javnopravnim tijelima uvelike olakšati administrativne postupke u vidu pribavljanja suglasnosti, odobrenja, potvrda ostalih akata vezanih uz zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, a povezanih s propisima iz područja gradnje i prostornog uređenja. Zakon je uistinu detaljan i sveobuhvatan. Njime se uređuje zaštita arheološke baštine, financiranje arheoloških istraživanja iz sredstava državnog proračuna, što dosad nije bio slučaj kod izgradnje obiteljskih kuća. Nadalje, stavljen je naglasak i na uređenje i zaštitu kulturnih dobara u slučaju izvoza, iznošenja iz Hrvatske te uvoza, odnosno unošenja iz trećih zemalja. Jednostavnije su propisana postupanja kod provedbe mjera zaštite kulturnih dobara, za vlasnike i korisnike i ostale koji sudjeluju u redovitom održavanju, obnovi i zaštiti kulturnih dobara. Propisano je i unošenje konzervatorskih smjernica u odluke o komunalnom redu, vezano za redovito održavanje i upravljanje javnim prostorom u kulturno-povijesnim cjelinama. Zakonom se osigurava jedinstvenost konzervatorske službe za cijelo područje RH, a time i jedinstvena primjerna stručnih standarda konzervatorske službe, jasno se propisuju prava i obveze vlasnika kulturnog dobra, nositelja prava na kulturnom dobru, drugih imatelja prava i obveza vezanih za kulturno dobro. Kao opća mjera zaštite i očuvanju kulturnih dobara uvodi se digitalizacija kulturnih dobara koja obuhvaća postupak prenošenja analognih podataka u digitalni oblik radi njihove zaštite i očuvanja, dostupnosti ili druge opravdane svrhe. Zakon uređuje i upravljanje kulturnim dobrima, zaštitu ugroženog kulturnog dobra, zaštitu kulturnih dobara u izvanrednim okolnostima, uklanjanje kulturnog dobra, koncesije na kulturnim dobrima, izdavanje prethodne konzervatorske lokacijske obavijesti od strane Ministarstva kulture i medija, suradnju sa drugim tijelima, odnosno sa nadležnim nacionalnim tijelima drugih članica država članica EU, vršenja nadzora nad prometom, pokretnim kulturnim dobrima, postupanje u pravnom prometu sa kulturnim dobrima, prodaja, prvokup, izvlaštenje, oduzimanje kulturnog dobra, financiranje zaštite i očuvanje kulturnih dobara. Prihod u državni proračun od prekršajnih kazni sukladno ovom zakonu trošio bi se isključivo namjenski za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara. Kulturnim dobrom proglašava se nepokretna, pokretna i nematerijalna baština koja predstavlja i pridonosi cjelovitosti prostornog, kulturnog i zajedničkog nacionalnog identiteta svih povijesnih regija Republike Hrvatske. Prijedlogom zakona kulturna dobra kao dobra od interesa za Republiku Hrvatsku zaštićuju se kao dio nacionalne baštine Republike Hrvatske u svrhu trajnog očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta, te predstavlja nacionalno blago. Stoga je vrlo važan ovaj zakon, a njegovu realizaciju u stvarnosti naravno da ne možemo vidjeti odmah i sad i ne možemo prejudicirati da li će nešto biti komplicirano ili neće. Svi moramo biti otvoreni za realizaciju stvarnosti i dati mu šansu da se i realizira. Slijedom svega navedenog klub HDZ-a prihvaća ovaj Prijedlog zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. **Reiner, U ime Kluba zastupnika Možemo govorit će poštovane zastupnici Polović i Raukar-Gamulin. Najprije poštovana zastupnica Polović, izvolite. Poštovana ministrice razumijemo potrebu da se Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara osuvremeni i prilagodi promjenama u području gradnje, materijala i tehnologija kao i promjenama društvenih i drugih okolnosti i u tom smislu on zahvaća šire od prethodnoga. Ali i on kao i prethodni na žalost ostavlja prostor sumnje u sferi njegove provedbe i to prije svega zato što je sustav zaštite kulturnih dobara u brojnim segmentima u javnosti prilično da ne kažem duboko kompromitiran, iako sam sigurna kao što ste vi rekli da ljudi vrijedno i predano rade kako bi ga održali i kako bi sve funkcioniralo. Naime, u njemu na žalost svakodnevno svjedočimo različitim nejednakim kriterijima u kojima se često prepoznaju utjecaj politike, moći ili kapitala bilo zbog glasne šutnje ili nedjelovanja ili pak izigravanja pravila i otvorenog pogodovanja. Primjeri su brojni. Posljednji događaj hapšenje vašeg pomoćnika svakako je jedan od najžalosnijih razloga takve percepcije. tijekom ove krize u karlovačkoj Zvijezdi konzervatorski odjel nije se uopće oglašavao, dapače također je gromoglasno šutio, iako mu je i u starom zakonu stajao na raspolaganju članak 74. koji je identični sadašnjem članku 61. a koji regulira da se ukoliko se nanosi šteta kulturnom dobru ili ga dovodi u izravnu opasnost nadležno će tijelo bez odgađanja zatražiti od nadležnih upravnih tijela poduzimanje mjera iz njihova djelokruga, nadležno tijelo državne uprave dužno je po zahtjevu iz stavka prvog ovog članka hitno postupiti i poduzeti mjere iz svoje nadležnosti radi sprječavanja oštećenja ili uništenja kulturnog dobra. U skladu sa njim na žalost nije bilo postupanja u ovom spomenutom slučaju. S druge strane, kada govorimo o potrebnoj sanaciji nastalih oštećenja tu bih se dotakla članka 5. koji se tiče značenja određenih pojmova. Osvrnula bih se na definiciju konzervatorske rekonstrukcije. Naime, uz definiciju pojma navodi se mogućnost primjene suvremenih materijala i tehnologija, to je u dobroj praksi potrebno i poželjno, ako je pametno regulirano i ograničeno na nužno. Definicija ne navodi nikakva ograničenja ni obavezu da je potrebno u što većoj vjeri svim sredstvima osigurati više izvornih elemenata, Termin bi se mogao prilično fleksibilno tumačiti i time opravdavati u budućoj praksi potpuno uklanjanje recimo objekata ili pristup novogradnji. Suvremeni materijali su potrebni i poželjni da se postojeća struktura ako je ugrožena na adekvatni način ojača i sanira od daljnjeg propadanja. No, pristup kompletnom rušenju postojeće strukture i izgradnje konzervatorske rekonstrukcije poput karlovačkih primjera na primjer nekad davno rekonstrukcije žitne kuće primjeri su takve vrste u kojoj zakon i način rada nije učinio ono što je trebao. Riječ je zapravo o novogradnjama koje više ne sadrže povijesnu umjetničku izvornost zbog koje su i prepoznate kao objekti vrijedni čuvanja. Time se postavlja pitanje što čuvamo, postoji li i koja su ograničenja pri uporabi suvremenih materijala? To pojam konzervatorske rekonstrukcije u ovom prijedlogu ne navodi, odnosno treba ga značajno proširiti. Nakon takvih radova postoji i opravdani strah da se zaštićene povijesne cjeline pretvore u svojevrsni park replika koji je prepoznatljiv u mnogim starim jezgrama. Ja sam navela primjer Žitne kuće u Karlovcu kada je primjerice gospodin Biškupić, tadašnji Ministar kulture smijenio voditeljicu konzervatorskog odjela u Karlovcu zbog takve prakse. Takvih profesionalnih posljedica više u stvarnosti ne prepoznajem. Hvala. Nažalost nam i jučer i danas nešto sa informatikom …/Upadica Reiner: Pa pokušavamo bit fleksibilni. Izvolite./… predsjedavajući, uvažena ministrice u pratnji. Pa evo ja ću opet govorit o arhitektonskim, tj. o urbanističko-arhitektonskim natječajima vi ste također u odgovoru na moju repliku uvažena ministrice rekli da se zalažete za urbanističko-arhitektonske natječaje no ipak nažalost u ovom prijedlogu to nije vidljivo. I zbog toga smatram da je potrebno ponovno ponoviti taj cijeli problem sa natječajima. Hrvatske međutim u prijedlogu i to samo da kažem u izmjeni čl. 50. sad konkretno o tome govorim oni se tiču urbanističko-arhitektonskih natječaja, sada je to čl. 51. dodani su nadopunjeni stavci 4. i 5. i u javnoj raspravi je rečeno da se ti prihvaća, međutim sada ih nema. Naravno da moramo ponovno postaviti pitanje zašto je to tako, zašto se obmanjuje javnost? Kaže se u javnoj raspravi da se nešto prihvatilo i potom se to ipak odbaci. Mislim da se trebalo pažljivije pristupiti i napisati recimo razmotrit će se, ali baš napisati prihvaća se i potom da toga nema je zapravo sigurno neprihvatljivo, sasvim sigurno neprihvatljivo. I komora i Udruženje hrvatskih arhitekata su pisali i svim saborskim odborima pisali su i povjereniku za informiranje, pisali su Odboru za zakonodavstvo međutim ni od koga nigdje u smislu odbora i povjerenika nisu dobili nikakav odgovor, administracija šuti. Dakle, važno je zašto govorim o urbanističko-arhitektonskim natječajima oni su izbačeni iz svih zakona koji se te izuzetno važne tema i o tome su sve arhitektonsko-urbanističke udruge, Arhitektonski fakultet u Zagrebu i Institut za povijest umjetnosti su pisali otvoreno pismo premijeru Plenkoviću, mislim da je to bilo prošle jeseni, baš o tom izbacivanju urbanističko-arhitektonskih natječaja iz hrvatske legislative. I treba ponoviti da su ti natječaji i citiram pismo urbanista i arhitekata upućenog saborskim odborima, govorim o prošlom sazivu kada je ovaj zakon bio isto na prvom čitanju. Dakle, ti natječaji su prepoznati u svijetu kao najbolja metoda kojom se kroz pozitivnu konkurenciju omogućava odabir najkvalitetnije planskog ili projektnog rješenja za zahvat u prostoru ili za pojedinačnu zgradu. Projektni natječaj ujedno je i provjerena metoda kojom se potiču istraživanja, razvoj i inovacije i sve je to preduvjet transparentnog i održivog procesa upravljanja prostorom kao osnove očuvanja nepokretne kulturne baštine i povijesnih urbanih cjelina kojim RH obiluje. Važno je isto tako ponoviti da su javni arhitektonski urbanistički natječaji u Hrvatskoj tradicija duga 150 godina i njome su oblikovani ključni zahvati u prostoru u kojem mi danas baštinimo i kojima se ponosimo. Zakoni koji isključuju javne u urbanističko-arhitektonske natječaje vode degradaciji prostora pa time naravno i kvalitete života naših građana. Treba isto tako naglasiti da se RH time isključuje iz svih aktualnih europskih i globalnih procesa osiguranja preduvjeta za održivu budućnost. RH kao i vi uvažena ministrice Obuljen Koržinek snažno podupire inicijative novog europskog bauhausa da tako kažem pokreta u provedbi ciljeva europskog zelenog plana, a koji zagovara upravo arhitektonsko-urbanističke natječaje kao jedan od alata u ostvarenju zajedničkih europskih i vrijednosti koje koje spajaju znanost, tehnologiju, inženjerstvo s kulturom i umjetnošću. Zbog svega navedenoga, a i svih drugih argumenata koje su nam dale i Komora arhitekata i Udruga hrvatskih arhitekata mi zaista se snažno zalažemo da se vrati ono što je prihvaćeno u javnoj raspravi i da se sada u čl. 51. prošire st. 4. i 5.. Neka ovaj zakon bude taj koji će ponovno vratiti urbanističko-arhitektonske natječaje pa neka se onda i u Zakonu o gradnji i prostornom planiranju ti natječaji ponovno zakonski valoriziraju kao što se i moraju valorizirati u najboljoj namjeri najveće moguće zaštite. Dakle, samo bih ponovila dakle osnažujemo vas gospođo ministrice u vašoj nakani i u vašem ovome ovome što ste danas ponovili da vi zaista se zalažete za urbanističko-arhitektonske natječaje da onda u tome i ustrajete i da unesete izmjene u taj čl. 51. do drugog čitanja. također je potrebno naglasiti da je Zakonom o prostornom uređenju također nije propisana obaveza izrade urbanističkog plana uređenje za područje registriranih kulturno povijesnih cjelina i arhitekti i urbanisti upozoravaju da je citiram za implementaciju u prostorne planove nužno propisivanje i izrada urbanističkog plana uređenja detaljnosti izrade primjerene kulturno povijesnim cjelinama te da se urbanistički planovi uređenja za kulturno povijesne cjeline moraju izrađivati u paralelnom procesu sa svim sektorskim podlogama pa tako naravno i konzervatorskim odnosno da konzervatorske odluke nije moguće samo ugraditi u prostorne planove bez cjelovitog sagledavanja svih sastavnica prostora od strane prostornih planera. I kako bi se omogućila implementacija konzervatorskih podloga u prostorne planove, potrebno je dakle usaglašavanje sa Zakonom o prostornom uređenju. Dakle, zaključak arhitekata i urbanista dakle struke i to njihovih najvažnijih udruga, komore i udruženja jest da proces zaštite i očuvanja kulturnih dobara, mora biti koncipiran na sveobuhvatan način i treba ga se provoditi integralno, zajedno s planiranjem prostora. Jedino takav pristup može osigurati unaprjeđenje stanja kulturnih dobara i bolju provedbu mjera zaštite i očuvanja kulturnih dobara što i predstavlja ciljeve koji su naglašeni i u samom nacrtu prijedloga ovog zakona. Dakle ja ću ponoviti velik, mislim snažno se zalažemo da bi se. Da se dosegne te ciljeve ponovno pozivamo da se do drugog čitanja neizostavno provede još jedno dodatno savjetovanje s udrugama arhitekata i urbanista kako bi se došlo do do optimalnih zakonskih rješenja. Samo bismo upozorili da izmjena tj. zamjena rješenja odlukom u čl. 17. smatramo da je upitna jer na odluku stranka nema pravo žalbe i time su svakako u pitanju njezina prava. Smatramo na kraju da je mudro da se odgodilo preuzimanje hrvatskog, tj. Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode grada Zagreba do '26. godine jer centralizacija jest u suprotnosti s Vladinom mjestom decentralizacije te reformom provedenom 2020., kada su se poslovi državne uprave povjerili županijama s obrazloženjem bržeg, učinkovitijeg i kvalitetnijeg pružanja usluge s naglaskom na bolju dostupnost građanima. Nadamo se da će se ta situacija …/Upadica Reiner: Hvala./… sa zagrebačkim zavodom do kraja riješiti do drugog čitanja, da on ostane zagrebački. Zahvaljujem. U ime Kluba zastupnika Centra i Nezavisne platforme sjevera, govorit će poštovana zastupnica Viktorija Knežević. Izvolite. Poštovani kolege zastupnici i zastupnice. Zakon o zaštiti koji je pred nama zaista uspostavlja neke važne mehanizme koji su nam potrebni da zaštitimo ono najvrijednije što nam je ostavljeno u naslijeđe. Međutim, iako dobivamo neke nove mehanizme, neka nova prava i dužnosti vjerujemo da u stvarnosti neće doći do bitnog pomaka u zaštiti najvrijednije imovine koju imamo. Vjerujemo da neće doći do bitnog pomaka jer je najveći uzrok problema leži zapravo u onima koji primjenjuju ove zakone. Mi smo i do sada po starom zakonu imali mogućnost da konzervatori nalože nešto vlasniku kulturnog dobra, da ga održava. Imali su ovlasti da natjeraju da natjeraju neodgovorne vlasnike na postupanje, da spriječe devastaciju, da sudjeluju u izradi prostornih planova itd., ali oni to nisu činili ili ako ćete preciznije činili su kako kome i kako kada. Imali smo jednake i jednakije. Ako je stranka bio prosječan hrvatski građanin koji je nešto malo zgriješio, mogli smo očekivati da će biti vrlo revni, vjerojatno i prestrogi prema tom prosječnom građaninu koji je nešto malo zgriješio ali ako je stranka ona prema kojoj su trebali postupati bio netko od povlaštenih, onih jednakijih, ako je imao političko sponzorstvo ili bio politička figura, konzervatorske službe su nam se topile ko sladoled u kolovozu pred naletima političke moći. Poslužit ću se primjerom Dubrovnika. Prije nešto više od godinu dana su ukinute koncesije za obavljanje dostave u staroj gradskoj jezgri koncesionarima koji su taj težak i odgovoran posao obavljali godinama. Povod je bio sukob između jednog od koncesionara i gradonačelnika koji koncesinar nije dao da mu se obje noge sabiju u jednu čizmu i grad Dubrovnik je prebacio dostavu na gradsku firmu, koja naravno nije bila u stanju to obaviti i oni nisu u stanju bili ni poštu raznijeti, a kamoli izvršiti potrebnu dostavu, a potrebe za dostavom u gradu Dubrovniku odnosno staroj gradskoj jezgri tijekom sezone su slijedeće. U gradu Dubrovniku posluje unutar zidina preko 400 različitih komercijalnih objekata. Svaki dan tijekom sezone postoji potreba za dostavom od 20 do 60 tona robe, kako bi ti objekti mogli funkcionirati. Posljedica tog ukidanja koncesije i prebacivanje na nesposobnu gradsku dostavu, je bila da smo svaki dan na Stradunu, jednoj od najljepših ulica na svijetu mogli vidjeti one velike i teške dostavne kamione i to parkirane u tri reda kako se mimoilaze i to su čak pratili i nacionalni mediji. Moram naglasiti da za ovu situaciju nisu krivi oni koji su obavljali dostavu u tim kamionima niti sami vlasnici kojima je ta dostava potrebna. Tih 400 i nešto objekata koji obavljaju djelatnost, koji moraju 20 do 60 tona ubacit robe, moraju to na neki način učiniti. Pa ne mogu na rikšama prevozit tu robu je li. Kada zbrojimo svu težinu tih kamiona i težinu robe koja se svaki dan dostavljala i dostavlja u grad Dubrovnik, dolazimo do nevjerojatnog, do nevjerojatne brojke od skoro 200 tona koji svaki dan nam leži na Stradunu. Stradun propada, građani fotografiraju te izmjene, a konzervatorima ne pada na pamet da reagiraju. Znate zašto? Zato što je Grad Dubrovnik odgovoran za to stanje jer je ukinuo efikasan sustav i uveo neefikasan sustav dostave. Konzervatori kod nas doslovno zabijaju glavu u pijesak dok naočigled svih nas se devastira najvažnija ulica, samo srce grada. No, to nije sve. Svatko od nas zna minimalno jednu nekretninu u neposrednom susjedstvu, koja iako je kulturno dobro se raspada. Iako ti isti konzervatori već sada mogu spriječiti to uništavanje, ali to ne čine. Znate zašto? Zato jer ako kulturno dobro toliko propadne da izgubi svoj identitet, onda mu se može skinuti zaštita i na tom mjestu može niknuti potpuno nova betonska zgrada zato što postoje oni kojima je u interesu, naravno, da kulturno dobro propada, što znači da su nam uzaludni zakoni ako ne možemo kontrolirati one koji te zakone provode i one koji su dužni štititi taj isti zakon. Na čelu službe za inspekcijske poslove ministarstva, dakle službe koja je dužna kontrolirati primjenu zakona je Hrvoje Korižek, suprug ministrice kulture Nine Obuljen Korižek. Nina Obuljen Korižek je kao ministrica odgovorna za funkcioniranje cjelokupnog ministarstva, pa posredno i za nadzor rada svoga supruga. Možete li zamisliti da mi živimo u zemlji u kojoj to formalnopravno nije sukob interesa? Da na dvije ključne pozicije u jednom ministarstvu sjede osobe koje su supružnici koji dijele zapravo stol i postelju, a ako to nije sukob interesa, onda bih rekla da je to barem golema koncentracija moći u rukama dvije osobe iako, recimo, u privatnim firmama, u bankama, takva situacija je potpuno nemoguća i nezamisliva, tamo supružnici čak ne mogu biti unutar istog odjela, a kamoli da budu jedni u odnosu nadređenih i podređenih i zato im ne trebaju zakoni nego dobre poslovne prakse i etički standardi. U zakonu koji je pred nama imamo prekršajne kazne do razine 100 tisuća eura za one koji oštete kulturno dobro i neka to tako bude, ali onda trebamo i kazne za one koji su na odgovornim funkcijama za konzervatore, za inspektore, koji ne rade svoj posao pa zbog njihovog nerada propada kulturno dobro. Dokle god se budemo bavili zakonima, a ne ljudima koji ih provode i mjerilima i kriterijima za njihovu odgovornost, do god građanima budemo nametali smjernice koje su oni dužni slijediti, a ne budemo imali mogućnost sankcionirati konzervatore i inspektore koji ne rade svoj posao ili ga rade kako kome, imat ćemo daljnje propadanje, imat ćemo situaciju da nismo u stanju ni sačuvati ono što su nam preci ostavili, a kamoli izgraditi nešto novo. Uzalud nam Ministarstvo kulture i zakon koji donosimo ako će isti ljudi koji ne odgovaraju za svoj nerad i nered nastavljati svoj posao, ako ne predvidimo sankcije za njih, jednako stroge ili još strožije nego za građane, jer građanin može slučajno pogriješiti, ali onaj kome je to posao ne smije. Uzalud se trudimo te će zbog strožih kazni i strožih procedura samo doći do veće razlike između povlaštenih i prosječnih građana. Samo će dati veću moć onima koji su je i do sada zloupotrebljavali, koji su pokazali da ni ovo šta imaju nisu u stanju koristiti u skladu sa svrhom i u skladu sa dobrom koje bi trebali zaštititi. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika Mosta govorit će poštovani zastupnik Marin Miletić, izvolite.

Poštovani potpredsjedniče HS-a, g. Reiner, poštovana Kristina Zadro Omrčen, poštovana ministrice sa svojom suradnicom, kolege vladajući i poštovane kolegice i kolege iz oporbe. U ozbiljnim državama imate zakone koji se poštuju, a nama u Klubu Mosta čini se da imamo još jako mnogo posla da postanemo i mi takvima. To vidimo npr., obrazložit ću sve tijekom rasprave, na primjeru riječkog derutnog Titovog broda čija je upitna obnova trebala završiti 2022, a ne zna se ni danas kad će, a onda po strani držimo važne riječke simbole koji nisu dobili niti priliku da budu obnovljeni, niti priliku da budu zaštićeni, da se s njima ponosimo jer oni jesu naš riječki ponos. Jesu naš riječki ponos. Dakle brod Galeb izazvao više prijepora oko obnove nego bilo koja druga tema za nas Riječane. Prije nekih 7 godina otišao sam na razgovor kod pročelnika Šarara, tada kao profesor, vjeroučitelj, aktivist, je li, novinar i baš sam ga zamolio, kad su već krenuli tim putem, da barem jednu jedinu sobu na brodu urede kao mjesto pijeteta prema zločinima komunizma, da bi se dobila jedna cjelovita prirodna slika, objektivna slika, je li, projekta obnove grada Galeb, ali ne treba kristalne kugle da znate kako je taj prijedlog završio. Postoje drugačiji prioriteti. Koncept proglašenja nečega kulturnim dobrom, a zatim nikakvih pravila niti odgovornosti prema vlasnicima, mi se s tim ne možemo složiti, s time kao da se pokazuje da donosimo neke zakone koji su onda upitno potrebni. Ovdje sam pitao ministricu za biser riječke arhitekture, Teatro Fenice, i ministrica mi je odgovorila po slovu zakona, vrlo jasno i ona je tu, na koncu u pravu iz te dimenzije, dakle rekla je kako nešto što je proglašeno kulturnim dobrom nužno ne obvezuje ministarstvo, nadležno tijelo da o tom kulturnom dobru i brine, ali zar takve situacije ne traže da se imenuje privremeni skrbitelj? Zar nije logično da se dogovore ministarstvo i grad? Netko tko je možda zločest bi mogao reći da se radi o nekoj sprezi grada, države, čega, interesnih lobija, Pavića, čega, vladara riječkih korza, koga? Inače bi se primijenio zakon vlasnik bi se prisilio platiti održavanje ili i nametnuo bi se privremeni skrbnik. Za strano vlasništvo u Kostreni Galeb ovdje nije bilo problema tu se ekipica dogovorila oko Galeba i ovi na najvećoj instanci i ovi na lokalnoj, ali ovdje je problem hmm. Dakle, kada nadležno tijelo utvrdi da vlasnik citiram, ne postupa sukladno odredbama zakona ili ne postupa s dužnom pažnjom te prijeti opasnost od oštećivanja ili uništenja kulturnog dobra gradsko ili općinsko poglavarstvo na čijem se području kulturno dobro nalazi na prijedlog nadležnog tijela dužno je imenovati kulturnom dobru privremenog skrbnika. Riječanka Vedrana Spadoni 8. siječnja 2018. u Rijeci, postoje dokazi, razgovara s pročelnicom nadležnog tijela ministarstva dr.sc. Biserkom Dumbović Bilušić. Rezultat razgovora je taj da će ići upozorenje vlasniku, zatim imenovanje skrbnika koji će pokrenuti radove o trošku vlasnika pa dalje slijedom. 2021. imamo dokument, Konzervatorski odjel u Rijeci izdaje službeno rješenje o hitnoj sanaciji pročelja i krova. 2021. i mi sad pričamo o nekim zakonima, o obdržavanju zakona ili su stvarno naši zakoni mrtvo slovo na papiru ako si moćnik, ako si elita, ako imaš u džepu toliko da možeš namiriti koga god treba ili ako te se jednostavno možda ljudi boje jer si moćnik. Pazite dakle javnosti, moji Riječani i Riječanke mi imamo službeno dakle konzervatorski odjel u Rijeci 2021. izdaje dokument, rješenje i daje nalog obnovite čovječe krov Teatro Fenice jel, obnovite čovječe pročelje. Vlasnik kaže neću. Vlasnik dođe i kaže šta mi možete. Vlasnik dođe i kaže šta mi možete npr. je li ovo sliku govorim, slikovito, ali činjenica je da se vlasnik oglušio, evo to je činjenica. I što sada, popapala maca jezik. I o tome ja govorim. Dakle, mi imamo s jedne strane famozni brod Galeb, simbol svega, ako mene pitate a ja sam isto rođeni Riječanin ono od čega mi se povraće, simbol tiranije, diktature, zločina komunizma, jama Bleiburga, Hudovih jama itd., itd. ili ako hoćete u mojoj Kostreni to je odmah dakle do Rijeke Jama bezdan u koju su opet ljude bez suđenja bez ičeg trpali u jame i onda su posipali vapno i iskrcavali tone šlepera kamenja da se nikad ne sazna jel ubijeno tamo 500 ili 1.500 Riječana bez suđenja, bez prava na obranu. I tu nemate, apeliram na kolege iz Domovinskog pokreta budući da su govorili o muzeju komunističkih zločina itd. da u dogovoru sa svojim partnerima HDZ-om naprave nešto i po tom pitanju jer danas tamo nemate obilježja nego su dragovoljci Domovinskog rata skupljali ono daj 10, 10 kuna, 100 kuna, 500 je li pa se skupilo pa jedna kamen ploča s pokojnim župnikom sa Sušaka Maljgotićem se tamo napravila. Riječani koji bi htjeli doći na to mjesto da vide gdje je to stratište ne znaju, nema nigdje puta. To su komunisti dobro radili, skrivali su sve je li ne, a mi bi htjeli da isti ne izađe van. Kako živjeti u budućnosti ako se istina skriva? Kako živjeti u 2024. ako nismo jasno, kao što smo jasno rekli osuđujemo ustaški režim apsolutno, nacizam, fašizam apsolutno osuđujemo, a mi ovdje kao da imamo jednake i jednakije. O nečemu možemo govoriti, al o drugome ni slučajno zabit će ti neko etiketu, to, mi smo u tome dobri. Pa onda ako ti kritiziraš ovo evo ga je li on ovo ili ono, pa nisam ništa samo želim istinu i pravdu. Ja sam Hrvat, moja država je nastala '90., moja slobodna Hrvatska pod prvim predsjednikom Tuđmanom. Ovo sve drugo prije je bilo tako kako je bilo. Dakle, mi imamo situaciju srednjovjekovnog bedema grada Rijeke, izrezan, izmješten, nikad vraćen. Izrezan, izmješten, nikada vraćen. Imamo situaciju Arco romano Stara vrata najstariji spomenik u mojoj Rijeci, bezuspješno rekonstrukcija traje, traje, traje, trebala završit prije nekoliko godina, nije završila. Dakle, znate što mi Riječani imamo, imamo skele i imamo stilizirane plahte ne do bog kada bura puše i to da ste tamo još plahta vas ogromna neka tonska omota pa možete poletit iako nemate krila, može vam još i na glavu past. To imamo. Na Trgu Pul Vele Crikve, Riječani mi znamo, Assunta kosi toranj, Vela Crikva, 2008. u mojoj Rijeci otkriveni su ostaci ranokršćanske bazilike iz 5. stoljeća. Predivni, reprezentativni mozaici, prvi cjeloviti sarkofag na riječkom području i treba biti do kraja objektivan, sarkofag jest izmješten to nije sporno, ali nije sporno da je sve drugo zakopano, zatrpano i možete li zamislit ok gore je onaj sloj zaštite to će struka reći kako, je postavljen je sloj zaštite ali je sve zabetonirano. Zamislite što mi radimo, mi umjesto da ono s čime bismo se mogli ponositi, ranokršćanska bazilika iz 5. stoljeća predivni mozaici da to struka uredi, a struka zna kako se to uredi pod nekim staklom, pod nečim da Riječani vide na, koliko je bogata povijest na kojoj je nastao naš grad, mi to zatrpamo i zabetoniramo, al onda koliko treba milijuna za Titov brod Galeb, ma naći ćemo EU fondovi, ovo pomoć će ko privatno tamo, spomenička renta, samo neka se prelijeva, samo neka se prelijeva. Pa dobro ko je tu lud, pa dobro kakva je to odgovornost vođenja grada, kakva je to odgovornost sa najvišim instancama države? Gat Karoline riječke, dragi kolegice i kolege, dragi prijatelji svi vi koji niste Riječani, kada dođete u moju Rijeku kada hodate Gatom Karoline riječke. Dakle, događa se devastacija na početku turističke sezone kako bi svi oni milijarderi jahtaši vidjeli kakva smo mi banana Republika. Argumentirat ću, možete li zamisliti da u Veneciji na rivu dođete i da ekipa krene kopati stoljetni kamen, onda ga lijepo devastira cijelog ga prokopa, onda tu vuče cijevi za jahtaše, za jahtaše i onda kad provuče sve potrebne cijevi koje ti milijardi traže onda to zabetoniraju. Ali oni se uopće ne trude, to su izvan svih uzusa pravila struke beton, kao ona A je to ekipa se skupila, zamiješala dve, tri kariole i onda ljepo zabetonirala rivu. Možete li zamisliti to u Trstu? Pa to u zatvor bi vas stavili, došla bi ekipa po vas zatvorila bi vas. Ali u Hrvatskoj ako si dovoljno moćan, ako imaš šoldi, ako imaš dovoljno šoldi onda moreš sve, a onda se ne bojiš nikega, ne strepiš pred nikim zato jer država ne funkcionira, da država funkcionira ajde probaj ti prokopa gat, aj probaj. Ajde rasturi neku povijesnu znamenitost pa dolaze drugi dan po tebe brate, kupiš si toplu pidžamu i ideš na odmor i kao primjer svim drugima da to ne rade. Konzervatori iz Pule su mi pisanim putem tvrdili i tvrde kako postoje kršenja zakona od strane Konzervatorskog odjela u Puli. Naime, prema njihovoj tvrdnji obnove objekata kulturne baštine odnosno povijesnih zgrada i spomenika kulture pod zaštitom u nadležnosti Konzervatorskog odjela Pula redovito se provode bez uključivanja za takve radove ovlaštenog konzervatora restauratora. Nadležni konzervatori pod svojim nadzorom odobravaju izvođenje tih zahvata neovlaštenim građevinskim tvrtkama zbog čijeg nestručnog rada nastaje nepovratna materijalna šteta. Meni su pisali i potpisali su se imenom i prezimenom, zamolili su me da postavim zastupničko pitanje, ja sam ga u veljači postavio, ministrica nije odgovorila, onda mi je dobro argumentirala da se Bože Sabor raspustio ja sam to prihvatio, ispričao sam se na Twitteru ministrici i zamolio sam je kako sam postavio ponovno pitanje da mi odgovori i znam da hoće, tako mi je obećala. Dakle, ne želim bit pesimist, dakle ovaj zakon je golem je, golem je i sigurno je bolje nego što je bilo, dakle to definitivno i uređeno je puno toga i slažem se ona priča rasterećenja građana i svega, dakle sigurno je korak naprijed. Ali sve ovo što sam vam ovdje rekao, ja znam da je nekad i djelokrug naših ovlasti možda i uži od onoga što bismo trebali, ali evo ljudi iz Kosinja šalju poruku, kažu zastupniče pa Kosinjski most je zaštićen sa svime i strogo je zabranjena teška mehanizacija da prometuje s njim. Kaže dođite jedan dan ujutro i budite s nama do večeri i samo snimajte kolko kamiona i šlepera prođe tim mostom. E sad, zar nije legitimno pitanje, pa dobro čija je to odgovornost? Čija je odgovornost da postoje zakoni koji se stalno krše ili koji se prečesto krše, čija je odgovornost da nešto što bismo mi trebali čuvati i štititi ne čuvamo i ne štitimo, nešto o čemu bi trebali skrbiti dovoljno ne skrbimo. I završit ću, to što g. Pavić i ostali moćnici u mojoj Rijeci, ljudi koji su milijunaši, na čijim jahtama se vozikaju bivši i sadašnji utjecajni političari, moćni milijunaši to što je on zaštićen, ne poštuje odluke Konzervatorskog ureda Rijeka koji 2021. jasno mu tamo donese rješenje hitna sanacija pročelja krova Teatar Fenice on neće da radi ništa. Zato jer mu se može, jer je bogat, moćan, utjecajan. Al to nije dobro. Oni bi trebali trest se pred državom, ta ekipa koja ne poštuje zakon trebala bi trest se pred državom i pred onima koji državu predstavljaju. Ali do tada valjda imamo još nešto vremena da sanjamo takvu pošteniju, pravedniju Hrvatsku. Ja vjerujem da će doć. **Reiner, Željko (HDZ)** Idemo na pojedinačnu raspravu, pa će prvi govoriti poštovani zastupnik Damir Mandić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovana ministrice. Pa evo danas sam baš pozorno slušao sva dosadašnja izlaganja pa možda malo u ovoj svojoj pojedinačnoj raspravi skrenem s nekih osnovnih misli koje sam htio osvrnut se prije svega na sam zakon odnosno kao član Odbora za lokalnu upravu iz te perspektive možda malo komentirati. Naime, ovih dana je Karlovačka Zvijezda kao kulturno dobro zaštićena povijesna cjelina bila dosta spominjanja u ovom visokom domu. Naravno da ne odričem nikome pravo da na bilo koji način komentira, donosi zaključke odnosno nisam čuo neka rješenja. Mislim da trenutna situacija s našom Zvijezdom u Karlovcu ustvari na neki način upravo je jedna stvarna slika s jedne strane stvarnog života odnosno problema koji se događaju na terenu kad govorimo o zaštiti kulturnih dobara, a s druge strane zakone odnosno zakonske regulative koja je na snazi odnosno koja će u jednom trenutka stupiti na snagu. Pa evo samo par informacija odnosno jedan prstohvat povijesti vezano za našu Zvijezdu. Naime, Karlovac točno zna kad je nastao 13. srpnja 1579.g., mislim da smo jedan od rijetkih gradova u svijetu koji zna točan datum svom slikovito rečeno rođenja. Tada je počela gradnja karlovačke krajiške vojne utvrde zbog protuturske obrane, a ime je dobio, dobila po svom osnivaču nadvojvodi Karlu Habsburškom. Prvu gradsku upravu Karlovac je dobio 1778. godine, a 1781. godine car Josip II, dao mu je Povelju slobodnog kraljevskog grada. Karlovac je primjer grada zasnovanog prema vodećim graditeljskim zamislima svog vremena u renesansnom geometrijski pravilnom obliku šesterokrake zvijezde. Zvijezde o kojoj dosta slušamo. Pobudu tvrđave je prema urbanom rješenju iz 19., 20. stoljeća odlučilo izgraditi gradske palače, urediti parkove i perivoje. Zato i nosimo između ostalog naziv grad u parku ili grad parkova. Tako je Karlovac postao i do danas je očuvan kao idealni renesansni grad i šesterokraka je istovremeno Bastionska tvrđava s pravokutnim rasterom ulica. Upravo takvim izgledom Karlovac je rijedak u Europi. Nekako je valjda i kozmička pravda da se trenutna obnova cijele komunalne infrastrukture financira europskom sredstvima između ostalog jer Karlovac je već 445 godina hrvatski i europski grad. Obnova kulturne baštine poseban je izazov gdje god da se odvija, a obnova zvijezde je posebno zahtjevna jer već desetljećima svi pokušaji su bili polovični, preskupi i obeshrabrujući. Naime, trenutno kad govorimo o zvijezdi odnosno o zaštićenoj povijesnoj cjelini odnosno o kulturnom dobru, radi se 5 km komunalne infrastrukture, kanalizaciji, vode, vodoopskrbe, plin, DTK mreža, elektroinstalacije, sve ide u zemlju. Po svim propisima i po svim zakonima i po svim odnosno po svim mišljenjima tijela koja su bila nadležan za tu, za taj posao. Naravno da su i procedure provedene sukladno javnoj, Zakonu o javnoj nabavi po svim europskim propisima i pravilima. I sad dolazimo do jedne situacije zanimljive, naime ovi radovi koji se trenutno odvijaju u zvijezdi jednu, jedan korak naprijed prema arheološkom istraživanju. Naime do sad kad bi se zbrajali svi dani radova i sva zaustavljanja vezano za određena arheološka nalazišta, dolazimo do toga da je ovaj projekt doveo do toga da je 300 dana su radovi stajali, jer je kopajući se, kopajući rovove, rov za kanalizaciju, otkrivena je i stara kanalizacija itd., sve te situacije su bile pod nadzorom i arheologa, a odnosno i konzervatora. Ono što je ovdje možda na jedan način zanimljivo, a kažem slušajući današnju raspravu kao i kod slučaja zvijezde, tako i ovaj zakon na neki način odlazi u jednu sferu propitivanja na način da, da unaprijed s jedne strane se pozivamo na struku, s druge strane se izražava jedno veliko nepovjerenje prema, prema struci. Konkretno u Karlovcu su se zaista dogodila oštećenja, razne brojke su u eteru, uglavnom netočne. Moram priznat da malo se i čudim ciframa koje pojedini kolege zastupnici o šteti od 100 milijuna eura. Moram priznat da ta zluradost mi nikako nije jasna ali isto tako i o broju oštećenih objekata. Imamo 6 objekata koji su jako oštećeni, jasno je da će tu izvođač morati odraditi sanaciju odnosno platiti sanaciju ali isto tako kad govorimo o zaštiti kulturnog, kulturnih dobara u tom kontekstu, a mislim da će se to referirati i na zvijezdu, držim da ove neke odredbe koje se nalaze u sad u zakonu, pogotovo obveze jedinice lokalne uprave i samouprave, na koncu odgovornosti čelnika gradova, općina, mislim da tu negdje pogotovo kad govorimo o komunalnom redu, mislim da tu ćemo sigurno napraviti korak naprijed. Inače iz pozicije gradonačelnika ovdje će se otvoriti još jedno pitanje, a to je pitanje Zakona o komunalnom gospodarstvu, vezano za naplatu komunalne naknade gdje tamo postoji jedna odredba da ako objekti nisu, ne mogu se privest svrsi da jednostavno vlasnik ne mora plaćat komunalnu naknadu, što ja osobno smatram da nije najidealnije, najidealnije rješenje. Ono što će se dogoditi i nadam se da će ovaj zakon to zaista, prepoznao je definitivno će to i riješiti. Radi se o energetskoj učinkovitosti odnosno zaštiti okoliša. Energetska učinkovitost kod zaštićenih kulturnih objekata definitivno je jedan poseban izazov i mislim da je to jedan dobar iskorak, kvalitetan iskorak ovog, ovog zakona. Kad govorimo o prostorno planskoj dokumentaciji odnosno konzervatorskim podlogama, to je u stvari onaj jedan element kojeg definitivno treba podržati, treba mu na koncu i dati vjetar u leđa jer mi mogu govoriti iz pozicije grada Karlovca. Mi smo inače proveli jedan arhitektonsko-urbanistički natječaj nedavno, odradili smo i jedan urbanistički plan uređenja jednog dijela grada, upravo koristeći i mogućnost podloga koje same po sebi daju posebnu težinu tim, tim planovima. Ono što bih možda samo sa svoje strane iz ovog iskustva kojeg imam, ovdje posebno naglasio je da bez obzira koliko nam možda u pojedinim trenutcima određene odredbe bile, neću reći nejasno odnosno možda i rigorozne, ali bi stvarno trebali promovirati taj jedan stav podrške struci jer konzervatori, znam često puta u Karlovcu reći da konzervatori kao takvi su naši prijatelji i uvijek su nam prijatelji ali isto tako kad gledamo njihove, njihove neke uvjete i rješenja, prijatelji s kojima se često ne slažemo. Ali mislim da tu negdje trebamo stvarno dati i ovom zakonu ali i svemu onome što on nosi, tu će se pojaviti i pravilnici i odluke. Mislim da mu trebamo dati podršku jer definitivno zaštićeno odnosno kulturna dobra koja imamo s jedne strane zahtijevaju čuvanje ali isto tako moramo bit svjesni da zahtijevaju i život, da im udahnemo neku novu mogućnost, neki novi život i to je odgovornost svih. Ne mislim samo vlasnika u ovom slučaju u ovom slučaju privatnih ili javnih. Mislim da tu jednostavno moramo graditi jedan stav u društvu, da kulturna dobra kao takva nisu samo za promatranje i nisu samo za slikovito rečeno pisanje pisanje i povijesno istraživanje nego stvarno trebamo učiniti sve da im udahnemo život. Čini mi se da je ovaj zakon stvarno prepoznao realnost, odnosno stvarnost zaštićenih kulturnih dobara i da je tu napravio korak naprijed. I samo za kraj držim da problemi koji jesu gdje god da se događaju čuli smo danas da nije samo u Karlovcu, da nisu samo u Karlovcu problemi, ali evo čini mi se da je ono jedno raspoloženje međusobnog uvažavanja i povjerenja svih, svih garancija da će naša kulturna dobra zaista biti i zaštićena. Hvala. Zahvaljujem. Uvaženi kolega ja mislim da je to potpuno nevjerojatno što ste vi sada izgovorili. Vi ste gradonačelnik Karlovca. Vi ste nas upoznali da fantastičnom poviješću Karlovca, a da se u ovih 10 minuta vašeg izlaganja ni na jedan način niste dotakli katastrofe koja se dogodila u karlovačkoj Zvijezdi. Meni je to potpuno nevjerojatno. Moje pitanje će biti kako to kako to da se za tako važan spomenik kulture kao što je karlovačka Zvijezda konzervatori nisu zainteresirali odmah po prvim naznakama da radovi u Zvijezdi prijete kulturnim dobrima tamo. Kako je to moguće? Ja sam na to pitanje postavila sjeća se gospođa ministrica i kada je bilo prvo čitanje u prošlom sazivu. Znači karlovačka Zvijezda se ne spominje samo sada. To se spominje već duže vrijeme, ali da vi kao gradonačelnik tog grada

Mislim da sam više puta spomenuo oštećenja i probleme u Zvijezdi. Mislim da je to lako i provjeriti. Ono što je ovdje po meni ključno, a to sam nekako pokušao ne bježeći od bilo kakve odgovornosti, kritike itd. koju koju sam pokušao staviti u fokus i to mi u Karlovcu u konačnici i radimo. Oštećenja koja su se dogodila su stvarno jednim dijelom naših sugrađana stvorila velike probleme. U ovom trenutku 4 obitelji su izmještene iz svojih stanova, plaća im se najamnina. Mi smo izdvojili 100, preko 250 000 eura u 2023. i 2024. za poduzetnike zbog otežanog poslovanja. To su one neke činjenice koje mislim da su bitne. Ovaj dio o kojem vi sad govorite ono što je u Saboru očito način govora, to je da se sve dovede na razinu politikantstva što ja stvarno mislim nema potrebe i ne bih komentirao. **Reiner, Željko S obzirom da je poštovani zastupnik Mandić naveo zastupnike koji su spominjali sto milijuna eura oštećenja ovoga ja bih samo htjela reći s obzirom da sam sam ja najviše o tome govorila ja nigdje i nikada o bilo kojoj cifri nisam govorila niti je spomenula. Tu su obadva puta kada sam govorila o Zvijezdi i nigdje nikakve cifre, nego govorim o brizi i za baštinu i za ljude koji tamo žive i to je suština mojih govora. A drago mi je evo da sam danas saznala i da je, da su arheološka nalazišta i da su arheološka istraživanja trajala dulje od 300 dana. Evo to stvarno kao građanka Karlovca Mandić. **Mandić, Damir (HDZ)** Prije svega nisu arheološka istraživanja trajala 300 dana, nego na više lokacija kad zbrojite gdje su sve radovi zaustavljeni onda dolazimo do brojke od 300 dana. Znači informacija koju sam izrekao prenosim kako sam je čuo. Nisam na vas mislio, dapače zastupnica Polović mi se znamo iz Karlovca. Ja vaš angažman oko Zvijezde stvarno cijenim kao iskrenu brigu. Ako ćemo već o imenima valjda je to je li poželjno. Govorim o zastupniku Troskotu koji je jučer tu povodom Zakona o lokalnim službenicima i namještenicima izrekao nemjerljivu količinu laži, konstrukcija da ne kažem nekakvih optužbi. Naravno opet se vraćam na to, to je bilo vidljivo i u izborima za Europarlament i za parlamentarne izbore. Zvijezda je u biti postala tema za političku kampanju. I od silne brige za

najblaže zatečena, a gotovo i u šoku činjenicom da kao gradonačelnik grada u kojem je tijekom obnove uništena povijesna jezgra, u kojoj su ljudi opravdano bijesni jer je uništena i komunalna infrastruktura vi zapravo relativizirate tu štetu i izbjegavate odgovornost. Relativizirate štetu i izbjegavate odgovornost. Mnoge su kuće uništene, trajna su oštećenja i dan danas i dalje nastaju, obitelji su se morale iseliti. Građani su prepušteni sami sebi da se natežu sa osiguravajućim kućama. Ovo se ne događa na Marsu, nego u gradu kojem ste vi gradonačelnik. I ne postoji taj način govora u Saboru da operete savjest i sebi pred drugim ljudima. Moram priznati rijetko viđeno relativiziranje štete i izbjegavanje odgovornosti. Zahvaljujem. Očito ni vi niste slušali šta sam govorio zastupnice Lugarić, mi smo do sad u zadnjih 2 godine svi zajedno, ne samo sa razine uprave imali nebrojeno sastanaka sa građanima i nikad nismo bježali od odgovornosti jer to nije naš način rada, to je jedno, a drugo, ništa ja nisam relativizirao. Dapače, ono što je bitno, ne znam koliko ste uspjeli pohvatati, ono što je bitno u ugovoru sa izvođačem jasno je definirano što je čija odgovornost u ovakvom slučaju, s obzirom da se radi o prostoru koji je definitivno izloženiji nego neki drugi prostori, u javnoj nabavi je bilo jasno propisano tko je za što odgovoran. Ono što ja mogu samo ponoviti, mi smo sa našim sugrađanima, jednom dijelu njih je zaista teško, mi smo s njima u kontaktu. Nije točno to što govorite i to što se govori da je Zvijezda kompletno uništena i da je katastrofa u Zvijezdi. Imamo oštećene objekte, imamo oštećene građane… .../Upadica: Hvala./... ali to nije točno, na ovoj razini kako bi govorite. Hvala. Sada će u ime Kluba zastupnika Centra i Nezavisne platforme Sjevera završno govoriti poštovana zastupnica Viktorija Knežević, izvolite. Nema je, gubi pravo na govor pa će onda u ime Kluba zastupnika HSS-a, GLAS-a i DOSIP-a završno govoriti poštovana zastupnica Dalija Orešković, izvolite.

Kolegice i kolege iz opozicije, na početku ovog saziva rekla sam da je naša najveća opasnost, najveća zamka da počnemo normalizirati nenormalno, stoga sam i smatrala da u ovoj raspravi treba spomenuti nedavnu, još uvijek aktualnu aferu na Geodetskom fakultetu i tvrdim da uvažavajući presumpciju nevinosti za jednog od glavnih suradnika ovdje prisutne ministrice postoji i njezina odgovornost koja nije samo one političke razine. Naime, činjenica je da je državni proračun oštećen za preko milijun eura, tako to kaže i EPPO u svom priopćenju, ali kaže nešto puno važnije od toga. Kaže da je u 2021. g. 800 tisuća eura bilo knjiženo kao sredstva koja potječu iz EU fondova, to su ta sredstva koja su zamračena u aferi Geodetskog fakulteta, a potom je u 2023. g., dakle nakon što se o tom problemu počelo već pisati u medijima, došlo do preknjiženja preknjiženja pa su europska sredstva preknjižena i prikazana kao sredstva državnog proračuna. E to je prljava rabota i to je izravna odgovornost ovdje prisutne ministrice. Dakle ministrica je rekla da od mene ne očekuje ispriku i ne trebaju ju očekivati i neće je dobiti, ne samo da imam pravo, nego kao zastupnica imam i dužnost, imamo obavezu preispitivati ove okolnosti, a moje sumnje su mogle biti

Tema je zaštita kulturnih dobara, predsjedavatelju. .../Upadica: Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara /... koji se bavi zaštitom kulturnih dobara u trenutku kad mi nemamo glavnog konzervatora jer je uhićen u korupcijskoj aferi koja kuca i ministrici na vrata. Također, sam tijekom brojnih govora u ovom sazivu ukazivala na učestale zlouporabe Poslovnika, pa evo, ovo je također, jedan od tih primjera, ali ja bez problema mogu, predsjedavatelju, krenuti, da, imam još brojnih drugih tema u ovih 5 minuta za napomenuti. Naime, prethodni saziv obilježila je jedna praksa odbijanja svih i apsolutno svih oporbenih prijedloga, inicijativa i podnesenih amandmana. Svaki puta je vladajuća većina to opravdavala nekakvom tezom da naša rješenja nisu bila sveobuhvatna. Dakle nije vam rješenje sveobuhvatno, mi to odbijamo, mi ćemo napraviti bolje. E sada kada u ovoj raspravi ukazujemo da je ponovno degradirana i ponižena struka, da su poniženi urbanisti, da su poniženi arhitekti, da ovaj Zakon ne komunicira s drugim zakonima, primjerice, sa Zakonom o gradnji, sa Zakonom o prostornom planiranju, evo, imam li ja onda pravo reći, pa dajte, uvažena ministrice, bar do drugog čitanja, potrudite se da rješenje iz ovog Zakona budu sveobuhvatna, pokažite malo da vaš zakon može biti, je li, konstruktivan. Mogu shvatiti da u prethodnih 8 godina nije bilo vremena, da se utvrdi stvarno stanje na terenu, da se preispita tko što radi, gdje u procedurama zapinje, pa da se onda sa različitim resornim ministrima dogovori kako će funkcionirati ta administrativna procedura u praksi, ali evo, s obzirom da imate namjeru biti još godine, a možda i duže na vlasti, valjda će biti dovoljno vremena da se sve to skupa ispravi. Također želim reći da kulturno dobro nije neko leno niti HDZ-a niti SDP-a pa je onda stvarno ono što je rekla zastupnica u ime Kluba HDZ-a Danijela Blažanović, jedno novo dno ispod svakog, svake razine dna na koju smo već navikli. Naime, obrecnula se na početku izlaganja da je netko sa područja Rijeke sredstva koja su bila namijenjena očuvanju kulturne baštine zloupotrijebio u neke druge svrhe, ali isti problem, odnosno puno veći ne vidi u resoru vlastite ministrice, dakle to je HDZ. A suština i moja poruka bi bila ta da, da je HDZ u stanju uspostaviti jasna pravila koja bi vrijedila na svim razinama vlasti, u svim gradovima, svugdje gdje se nalaze vrijedna kulturna dobra tada, za takve primjedbe ne bi bilo mjesta. Evo, ministrice, do drugog čitanja imate vremena pokazati nekakav iskorak, a što se tiče ovog mog pitanja vezano za preknjiženje financijskih sredstava, reći ću samo pa čuvajte me se. **Reiner, Željko pa ću zamoliti zastupnika HDZ-a da završno govori … …/Upadica Orešković: Primjećujem predsjedavatelju Reineru da vam nervoza raste./… … Meni ne raste, a vi ne poštujete Poslovnik nikada. Svaki puta ga premašujete i vrijeme i govorite mimo teme. Izvolite, poštovani zastupnik Željko Glavić u ime HDZ-a završno. Izvolite. sabora, poštovana gospođo ministrice sa suradnicom, poštovane zastupnice i zastupnici. Nakon evo svega što smo danas ovdje čuli, mogu završno reći u ime kluba HDZ-a da je ovaj predloženi Zakon o zaštiti kulturne baštine vrlo sveobuhvatan i kompleksan, inspiriran uočenim potrebama, usklađen s europskim zakonima koji reguliraju ovu materiju, ubrzava ishođenje dokumenata, olakšava pristup europskom financiranju. Isto tako donosi smjernice za žurno postupanje i zaštitu kulturnih dobara u izvanrednim okolnostima. Ovaj zakon upravo na temi ubrzavanja ishođenja dokumentacije, regulira izradu elektroničkih konzervatorskih podloga, izradu i objavu podataka o svim elementima koji su važni za ishođenje potrebnih dozvola. Isto tako što je neobično važno, rasterećuje investitore i projektante uvođenjem elektroničkih usluga, ujednačuje praksu i ojačava transparentnost. Zakon vrlo jasno uređuje pitanje upravljanja povijesnim cjelinama i koliko god je kompleksan, vrlo jasno regulira zaštitu kulturnih dobara i čini je kvalitetnom, transparentnom i predvidivom. Stoga Klub zastupnika HDZ-a, podržat će prijedlog ovog zakona. (HDZ)** U ime Kluba zastupnika nezavisnih i Fokusa, završno će govorit poštovani zastupnik Nino Raspudić. Izvolite. Kolegice i kolege, u ovoj završnoj riječi sažeto ću ponoviti zašto u ovom obliku zakon nije prihvatljiv klubu nezavisnih i Fokusa. Izraziti nadu da će ovo sve što se čulo ovdje danas, a što je bilo konstruktivno i pozitivno i u dobroj namjeri i argumentirano, predlagatelj uvažiti i da ćemo u drugom čitanju dobiti popravljenu verziju zakona koja će biti prihvatljiva. Opća manjkavost izražena već i dobro objašnjena od strane strukovnih udruga i stručnjaka u vrlo kvalitetnom e-savjetovanju kojeg javnost može pogledati i vidjeti te argumente, tiče se prije svega nedovoljno uvažavanja prostornog planiranja kao temelja cijele ove, cijele ove priče i nedostatka jednog sveobuhvatnog cjelovitog pristupa ovoj tematici, zbog čega onda dolazi do poznatih problema i omraženosti konzervatora koji se percipiraju isključivo kao smetnja građenju i razvoju. Također upozorili smo na čl. 16 kojim se kaže kako prilikom utvrđivanja statusa kulturnog dobra, da se propisuje da se odluka vlasniku kulturnog dobra, dostavlja isključivo objavom na mrežnim stranicama Ministarstva kulture. To nije prihvatljivo, uvijek je potrebno pokušati osobnu dostavu, a onda ako ona nije moguće objaviti je na mrežnim stranicama. To je opće pravilo Zakona o općem upravnom postupku. Ono što je najproblematičnije u ovom prijedlogu zakona, pogotovo uzevši u obzir image kojeg trenutno Ministarstvo kulture uživa ili zbog kojeg pati bolje rečeno u javnosti, a to su sumnje na kriminal i korupciju je čl. 43. kojim se mijenja ono što stoji u dosadašnjem zakonu, a to je da se koncesijska odobrenja za gospodarsko korištenje kulturnih dobara, kad ovo kažem pomislite na restorane, kafiće, suvenirnice, dakle vrlo profitabilne stvari. Do sada su se bez javnog natječaja mogle dati na 30 dana, a po čl. 43. ovog prijedloga to je moguće čak na 6 mjeseci, a to je de facto čitava predsezona, sezona i postsezona bez javnog natječaja, što je u suprotnosti sa dobrim tendencijama kakvo smo vidjeli u ministarstvu već navedenog gospodina Butkovića i spornog Zakona o pomorskom dobru, gdje su ukinut institut koncesije i uvedene su dozvole isključivo javnim prikupljanjem ponuda. To je dobar put kojeg treba slijediti. To je nužno promijeniti. Isto tako potpuno je nebulozno ovo što imamo u čl. 46. gdje neko u Ministarstvu kulture daje sebi za pravo propisivati novo kazneno djelo, a znamo da kaznena djela se propisuju isključivo Kaznenim zakonom. Dakle, treba popraviti taj pravni pravni šlamperaj i inače bilo bi dobro da ovaj zakonski prijedlog i drugi nadamo se poboljšani se pošalje na ozbiljnu pravnu analizu u Ministarstvo pravosuđa. dodatni mali prilog poboljšanje ovog zakona, dajemo primjedbu na čl. 92 gdje kojim se propisuje obveza vlasnika koji prodaje kulturno dobro prije nego što protekne 5 godina od kako je primio sredstva iz državnog proračuna za zaštitu i očuvanje tog kulturnog dobra, a to je da je potrebno vezati to uz inflaciju jer smo svjedočili zadnjih godina koliku to razliku može predstavljati u na koncu u ukupnom iznosu kojeg on treba vratiti državi u ovako predviđenom slučaju. Dakle, evo izražavamo stvarnu nadu da će se uvažiti i ovo sve što je izneseno od struke, prije svega o e-savjetovanju danas u sabornicu i da ćete nam ponuditi na drugo čitanje verziju zakona koja će biti prihvatljiva jer u ovakvom obliku ona to nažalost za naš klub nije, hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će u ime predlagatelja govoriti poštovana ministrica Nina Obuljen Koržinek, izvolite, završno. Hvala vam g. potpredsjedniče. Zahvaljujem se svim zastupnicama i zastupnicima na komentarima i prijedlozima. Kao i uvijek dosada mi ćemo sve ono što možemo uvažiti, to smo uvijek radili, napravili smo to i nakon javne rasprave, zato uvijek osobno i sudjelujem u raspravama u plenarnoj sjednici izražavajući poštovanje ovom visokom domu iz kojeg uvijek dolaze konkretni i korisni prijedlozi kako bismo iskoristili raspravu s vama da zakone učinimo boljima. Što se tiče konkretnih komentara koji su izneseni bilo u ime klubova ili u pojedinačnim raspravama dozvolit ćete mi da se kratko osvrnem na neke od njih. Bilo je nekoliko komentara koji se tiču odnosa ovog zakona i Zakona o gradnji odnosno zakona koji uređuju prostorno uređenje. Kao što sam istaknula uvodno, uvođenjem ove reforme izrade javno dostupnih konzervatorskih podloga koje će postati i sastavnim dijelom prostornih planova, što je sve dio jedne šire reforme koju,

poštivanje svih pravila vezano uz Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara u kontekstu izrade prostornih planova kao ključnih instrumenta za zaštitu prostora. Ono što treba shvatiti, velika je razlika između zaštite i režima, zaštite kad govorimo o zgradama koje se nalaze u kulturno povijesnim cjelinama i zgrada koje se štite kao pojedinačno zaštićena kulturna dobra. Pristup zaštiti zgrada koje se nalaze u kulturno povijesnim cjelinama bit će puno jasnije definiran izradom konzervatorskih podloga jer se tada izrađuju mjere zaštite, ne za svaku pojedinu zgradu, one se primjenjuju na svaku pojedinu zgradu, ali se definiraju, to je stručni termin, kroz tzv. područja zajedničkih obilježja i to će doprinjeti značajno sigurnosti. Bilo je nekoliko komentara od više zastupnika i zastupnica o tome da bi trebalo zadržat rješenje, da se rješenje o zaštiti treba dostavljat svakom korisniku, korisniku, dakle ko malo prati i ko zna situaciju, pogotovo sa zaštitom kulturnih povijesnih cjelina potpuno mu je jasno da je to apsolutno nemoguće, dakle kako ćete vi izmjenu obuhvata npr. kulturno povijesne cjeline dostaviti svim vlasnicima zgrada kojih ima otprilike 10 se ne razumije./…radilo ni do sad. Međutim, ono što je ključ i gdje se mi usklađujemo sa logikom i praksom iz razumijevanja pojma zaštite sa drugim europskim zemljama predmet odnosno adresat nije vlasnik ili korisnik, biti se zaštita odnosi na spomenik koji se ne može ni žalit, pa da budem, da banaliziram ne može se Zagrebačka katedrala žalit za pojedine odredbe i mjere zaštite koje se nalaze u rješenju o zaštiti Zagrebačke katedrale ili bilo kojeg drugog spomenika ove zgrade, ne može, ne može se ova zgrada žalit, a ne može se niti tajnik sabora koji je pravnik žaliti na stručni opis razloga zbog kojih je ova zgrada zaštićena, nema te kompetencije i nikad nismo imali slučaj da je bilo tko osporavao rješenje o zaštiti ili da ga je bilo tko uspio srušit na sudu jel je to nemoguće. I zato nemojmo se zalagati za potpuno bespotrebnu administraciju za koju u 10-ljećima što su postojala rješenja, nikad nitko nije to osporavao, niti će ikad itko to osporavati, možemo povuć analogiju sa Zakonom o zaštiti prirode. Zbog toga je ovo jedan, jedan od primjera kako se administrativno rasterećujemo bespotrebnih procedura koje smo naslijedili iz nekog drugog vremena. U slučaju koncesija naravno da se ne radi o nikakvom pogodovanju. Konkretno, vi ste citirali članak koji govori o koncesijskim odobrenjima, koncesijska odobrenja mogu davati javne ustanove, rokovi su produljeni. Npr. snima se na nekom lokalitetu film ili održava se neka manifestacija, to su koncesijska odobrenja. Ovo što smo govorili zakupi, poslovni prostori itd., to se uređuje na drugi način. I naglašavam ponovo, uvodimo upravo zbog toga sustav donošenja planova upravljanja da se jasno kroz planove upravljanja definira koji prostori i koje bilo javne površine ili neke druge površine ulaze u koji režim, pa mogu se davati u zakup, a nekad će se izdavat koncesije, što je uređeno Zakonom o koncesijama. Što se tiče komentara oko Kaznenog zakona, mi imamo naravno izjavu usklađenu s Ministarstvom pravosuđa i naravno da je zakon usklađen s Kaznenim zakonom i naravno da u Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnog dobra ne predmnijevamo da bismo bili ovlašteni propisivat bilo koja kaznena djela. Kaznena djela na koja se referiramo propisana su čl. 212., 319. i 320. KZ-a koji koji govore o oštećenju, otuđenju, nedozvoljenim arheološkim istraživanjima itd., dakle nema, provjerite vjerojatno vam je to promaknulo. Bilo je pitanje kapaciteta konzervatorske službe od predstavnice Kluba zastupnika SDP-a, hoće li konzervatori moći provoditi zakon hoće li biti resursa itd., konzervatori i sad provode zakon. Ovaj zakon će omogućiti u prvom redu da postupanje diljem Hrvatske u sličnim situacijama budu utemeljena na istim jasnim nedvosmislenim pravilima, moći će se bolje nadzirati i rokovi i postupanja tako da ja očekujem da će to biti jako dobro i da će značajno unaprijedit rast službe. Bilo je pitanje i od zastupnice SDP-a, mislim da je to spomenula i zastupnica Možemo!, o pitanju preuzimanja gradskog zavoda. O tome smo vodili razgovore s gradom Zagrebom. Bilo je potpuno jasno već u ovoj katastrofi koja se dogodila nakon potresa da bez sustavnog pristupa od strane Ministarstva kulture i medija se ne bi mogle provesti niti nužne mjere niti bi grad Zagreb sa svojim gradskim zavodom uspio popisat štete, dakle niti provest hitne mjere niti pristupit obnovi. Dakle, apsolutno sve to je preuzelo na sebe i koordiniralo Ministarstvo kulture i medija u suradnji naravno sa svim predstavnicima gradskog zavoda. Međutim ono što je ključ, zbog čega se ne može govoriti o decentralizaciji ili centralizaciji je da gradski zavod kao jedini zavod koji nije u sustavu konzervatorskih odjela što je slučaj u svim drugim gradovima i svim županijama, u biti ima nadležnost provodit samo jedan dio zakona i tu je na neki način ako mogu reći i zakinut jer je zapravo provodio samo onaj dio koji se tiče provođenja mjera zaštite i nadzora nad radovima ali sve drugo, dakle u smislu zaštićivanja spomenika, revizije zaštite itd., sve se mora raditi u Ministarstvu kulture i medija. To je jedan mehanizam koji je te podjele i posebnog statusa grada Zagreba koji je sigurno za neka pitanja bio dobar ali za pitanje razvoja konzervatorske službe vidjelo se da nije bio dobar. Bilo je dosta rasprave oko situacije u karlovačkoj Zvijezdi i moram se za to, moram se i sama za to referirati. Dakle konzervatori su sve svoje obveze odradili u rokovima stručno i profesionalno kako treba. Vidim u raspravi da postoji nerazumijevanje između Zakona o zaštiti kulturnih dobara i Zakona o gradnji. Kad se započne proces građenja bilo koje investicije je li ona na kulturnom dobru ili nekom drugom gradilištu koje nije kulturno dobro u slučaju da investitor odnosno izvođač radova ne poštuje Zakon o gradnji i da se događaju štete potencijalne ili neprofesionalni radovi, tu je nadležan nadzor i nadzor onda alarmira građevinsku inspekciju i postupa građevinska inspekcija. Dakle Ministarstvo kulture i medija i konzervatorski odjel ne može biti taj koji vrši izravnu, izravni nadzor nad radom izvođača u slučaju kršenja propisa o gradnji. Mi možemo upozoriti, to upozoravaju i konzervatori, a onda i naša nadležna inspekcija u slučaju kad se ne poštuju mjere zaštite koje su propisane dokumentacijom kojom se dozvolilo izhođenje radova na nekom kulturnom dobru, npr. izvode se prozori različiti od onoga što je bilo u projektu itd., itd. Iako se suzdržavam od komentara nekih osobnih situacija ali ovdje moram se referirati i na komentar koji se tiče voditelja službe u Ministarstvu kulture i medija. On je na tom mjestu, vidim da gospođe zastupnice nema. Prije nego što sam postala ministrica, nisam mu izravno nadležna između voditelja službe i ministrice su državni tajnik, ravnatelj uprave, glavni konzervator, načelnik sektora tako da što se mene osobno tiče o bilo kojem sukobu interesa u cijeloj svojoj karijeri uvijek sam vrlo pažljivo vodila računa i s tim potencijalnim sukobom interesa upravljala al ovdje se radi o osobi s kojom sam ja obiteljski vezana, ali koja je bila zaposlena na tom mjestu prije nego što sam postala ministrica i tako ako postoje bilo kakvi konkretni, konkretne primjedbe na inspekciju ili na bilo koji drugi dio ministarstva, mi ćemo uvijek na to odgovoriti. bili su, bilo je dosta komentara vezano uz grad Rijeku, vidim da zastupnik Mosta više nije tu ali bih željela upozoriti dakle da su gradovi odnosno lokalne samouprave dužne skrbiti o kulturnoj baštini na svom području. Govorila sam uvodno o tome da ćemo upravo donošenjem ovog zakona i donošenjem planova upravljanja preciznije definirati obveze međutim ex lege, jedinica lokalne samouprave je zadužena za upravljanje kulturno povijesnom cjelinom pa bi se to odnosilo i na ove dostave u Dubrovniku, na bedeme u Rijeci, dakle na sva ta pitanja ne može Ministarstvo kulture sa svojim uredima u kojima radi 5, 7, 10 ili 15 ljudi kompenzirati sve službe koje na raspolaganju imaju i desetke i stotine zaposlenika u jedinicama lokalnih samouprava. To nije uopće niti tako predviđeno. Bilo je nekoliko komentara vezano uz rad konzervatorskih odjela. Ja bih zamolila da se bilo kakav konkretan prijedlog ili pritužba uputi Ministarstvu kulture. Mi imamo mehanizam kojim sve te pritužbe odmah provjeravamo. Ukoliko postoji neka sumnja na nestručno ponašanje, onda bilo glavni konzervator i bilo nadležni ravnatelj, provode postupke. Imamo Vijeće za kulturna dobra koje nadzire rad konzervatorskih odjela. Neću reći da nema problema, naravno da ima problema, ogroman je obuhvat posla za relativno male urede, ali evo mi se trudimo svaki konkretnu primjedbu na nju se referirati. Bilo je komentara i od zastupnice Orešković o vezano uz rad Ministarstva kulture na otklanjanju posljedica od potresa pa riječi koje su korištene zamračena sredstva, oštećen državni proračun itd. to je narativ koji je vama na dušu da ga kao pravnica tako bacate preko govornice. Ja bih samo rekla da ako imate potrebu da vam Ministarstvo graditeljstva ili Ministarstvo financija kao nadležna tijela objasne zašto je od miljardu i 500 milijuna realiziranih putem Fonda solidarnosti, milijardu i tri milijuna zadržano na stavkama provedbenih tijela, a 500-njak milijuna preknjiženo za ono što nisu bili prihvatljivi troškovi, oni vam to mogu objasnit. Isto tako možete dobit ako ćete tražit pravo na pristup informacijama, međutim ja sam te podatke već dala javno, podatak koji je u krajnjem slučaju potvrdio i Ured europskog tužitelja da sredstva korištenja za projekt hitnog 3D snimanja nikad nisu bila potraživana iz europskih sredstava, a velika je razlika između knjiženja i kasnijeg preknjižavanja s obzirom da cijela javnost zna da smo knjižili miljardu i 500 milijuna, da smo imali na raspolaganju miljardu i tri, ja sam sigurna da se vi kao stručna osoba i pravnica lako možete s tim upoznati, a onda vjerojatno više ne biste iznosili takve neistine i optuživali za nešto što nije jednostavno ne stoji i nije nikakav teret na Ministarstvu kulture i medija. Na kraju bi se referirala i na komentar zastupnika RAspudića koji je govorio o imidžu Ministarstva kulture i medija. Pa ja mislim da je naš imidž ponovit ću da smo nakon potresa preuzeli odgovornost za više od 400 zgrada, da smo od miljardu i 500 milijuna europskih sredstava putem Ministarstva kulture i medija dakle između ostalog angažmanom tih ljudi stručnjaka, konzervatora, restauratora realizirali 520 milijuna eura. Dakle, jedna trećina svega što je realizirano u obnovi, realizirano je putem Ministarstva kulture i medije na najsloženijim spomenicima i najvrjednijim spomenicima, preuzeli smo odgovornost za sve zgrade za koje smo trebali po prvom raspodijeli odgovornosti, međutim i za sve javne zgrade Grada Zagreba, dakle sve kulturne ustanove, sve gradske urede kompletnu državnu imovinu, pa i ova zgrada i sve zgrade svih sudova, policijskih uprava, ministarstava sve sakralne objekte, sve zgrade HAZU-a, 26 zgrada u centru Petrinje to je sve realiziralo manje od 200 zaposlenika Uprave za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara od kojih je manje od 100 djeluje u ovom dijelu Sjeverozapadne Hrvatske i ja im i s ovog mjesta i svaki put moram iskazat duboko poštovanje i zahvalnost za sav ogroman stručni posao koji su realizirali. Za tu stručnost dobili su priznanje i međunarodnih kolega koji prate postupke obnove i ja se nadam da će na kraju ovog postupka zapravo i naša javnost i naši građani bit ponosni na taj ogromni posao koji je odrađen u obnovi nakon potresa. Naučeni, naučili smo i mnoge lekcije, posebno o upravljanju u krizama, provođenju mjera hitnih mjera zaštite i to je sve uneseno u ovaj zakon i ja se nadam da ćemo za do drugog čitanja tekst unaprijediti sa onim prijedlozima konkretnim koji su i ovdje izneseni i da ćemo dobiti široku podršku. Još sam samo jednu stvar zaboravila da ne ispadne da bi mi nešto obmanjivali javnost, na to sam se zaboravila referirati. Dakle, bila je javna rasprava, rekla sam da je Ministarstva kulture i medija da mi podržavamo uvođenje arhitektonsko-urbanističkih natječaja i zato smo u izvještaju sa javnog savjetovanja napisali da smo primjedbu prihvatili. Nikad ne bi ništa naveli što nije istina. Međutim, kao što znaju uvaženi zastupnici i zastupnice, nakon što ministarstvo utvrdi tekst, procedura je takva da tekst odlazi na mišljenje drugim resorima. I tu je došlo do različitih stavova s Ministarstvom graditeljstva koje smatra da trebamo dočekati cjeloviti zakon novi o gradnji, a rekla sam da se to, da se cijeli taj sklop zakona donosi do kraja kraja 2026. u sklopu i ovih reformi koje financiramo iz NPOO-a i onda ćemo vidjet kako će se realizirati ovaj dio koji se tiče arhitektonsko-urbanističkih natječaja. U slučaju Ministarstva kulture i medija to se radi samo o situacijama kad se u okviru kulturno povijesne cjeline eventualno nešto ruši ili postoji prostor gdje je dozvoljena gradnja ili inetrpolacija ili prostor u kontaktnim zonama koje ima izravni utjecaj na kulturno dobro. Dakle, to su vrlo rijetke situacije u odnosu na sve one druge situacije kad se posebno rade neki veliki projekti gdje bi jedinice lokalne i područne samouprave zapravo i danas niko im ne brani, mogli provodit javne arhitektonsko-urbanističke natječaje. To se često i radi, međutim kao što sam uvodno rekla tu postoji neusklađenost sa Zakonom o javnoj nabavi i ja mislim da to zaslužuje jednu ozbiljnu raspravu i proučavanje primjera drugih država gdje javni arhitektonsko-urbanistički natječaj zapravo zamjenjuju postupke javne nabave u takvim slučajevima. Evo zahvaljujem se g. potpredsjedniče. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Imamo, možete otići na svoje mjesto. Imamo nekoliko replika. Prva je poštovane zastupnice Orešković. Ministrice evo koliko je lako doći do vjerodostojnih podataka, dokumentacije i očitovanja. Naime, ja sam zatražila da Hrvatski sabor naloži Državnom uredu za reviziju da nam pojasni to famozno preknjiženje od 800 000 eura. HDZ-ova većina je to odbila vama u zaštitu i to već prilikom prvog glasanja u ovom sazivu Hrvatskog sabora. Ali evo, Državni ured za reviziju podnosi i Izvješće o izvršenju državnog proračuna, pa ja tako čekam izvješće za 2022., za 2023. i živo me zanima što će u tim izvješćima pisati jer tvrdim da do ovog preknjiženja koje zapravo predstavlja prikrivanje kaznenih djela nije moglo doći bez vašeg znanja, odobravanja, vrlo vjerojatno i naloga. ministrice. **Obuljen Koržinek, Nina (HDZ)** Hvala vam. Prvo bih rekla da od kad sam postala ministrica svake godine Ministarstvo kulture i medija ima bezuvjetni nalaz. Podsjetit ću naslijedila sam ministarstvo koje je imalo negativni nalaz revizije, a to famozno preknjiženje je famozno samo vama jer se vi očito ne želite ili ne znate uputiti u mehanizam trošenja sredstava Fonda solidarnosti. Ja vam ponovo kažem, ako imate interes slobodno pitajte. Ne morate naše ministarstvo, pitajte Ministarstvo graditeljstva, pitajte Ministarstvo financija pa ćete shvatiti jer očito ne možete shvatiti pravila o čemu se tu radi. Dakle, tu nema nikakvog prikrivanja. Jedini način da povučete europska sredstva je da ispunite zahtjev za nadoknadu sredstava. Nikad nije bio ispunjen, nikad. Tako da evo ja sam voljna i na raspolaganju zajedno sa svojim suradnicima koliko treba ponavljati samo da prestanu neutemeljene optužbe. **Reiner, Poštovana ministrice, naglašavajući još jednom da po pitanju ovog zakona smo imali iznimno kvalitetno i stručno e-savjetovanje. A i da ste danas u raspravi mogli čuti dobre argumente sadržane ja vas pozivam da se potrudite popraviti zakon, a ne da branite neobranjivo. Konkretno evo tri točke ste spomenuli. Smatram i dalje da vlasnik kulturnog dobra mora biti obaviješten da je njegovo vlasništvo proglašeno kulturnim dobrom i da mora postupati po ovom zakonu kad god je to moguće. Hipotetski je slučaj da to može biti 10 000 suvlasnika, ali u praksi je to puno manje. Kada je moguće obavijestiti ga, kada nije mrežne stranice i sve u redu. Drugo, pozivam vas da pošaljete upit Ministarstvu pravosuđa je li sporni članak u skladu sa Kaznenim zakonom, a što se tiče ovog produženja koncesijskog odobrenja sa 30 dana na pola godine, pa nije tu riječ ni o kakvim filmovima. Pa koji to, za koji set se duže od mjesec dana koristilo do sada neka lokacija.

provjerite vi. Mi smo provjerili sad kad ste vi to govorili. To je odredba koja postoji u Kaznenom zakonu. Ako vi imate neku sumnju na to dajte neki prijedlog, niste ovdje rekli ništa. Rekli ste da mi propisujemo kaznene odredbe što jednostavno nije istina, jer sam vam citirala članak 212., 319. i 320. Što se tiče bespotrebnog administriranja nije to nikakav hipotetski slučaj. Imate na gomili zgrada po 12, 15, 50 suvlasnika. Dakle i sad je bio potpuno nemoguće, međutim utvrdit međutim Ministarstvo kulture ima već sad javno dostupan G sustav na koji možete kliknuti na svaku zgradu i točno znati njen status, a nakon donošenja konzervatorskih podloga ta će informacija biti još značajno obogaćena. Urša (Možemo!)** Zahvaljujem. Uvažena ministrice vjerujem da znate, ako ne, dakle Zakonom o prostornom uređenju već je nedovoljno je kvalitetan i u bitnome se ograničava implementacija arhitektonsko-urbanističkih natječaja, a prošle jeseni još dodatno Ministarstvo graditeljstva dalo uputu kojima se to još dodatno ograničava i u jedinicama lokalne samouprave. Znači ne mogu jedinice lokalne samouprave provoditi kako hoće. Ja vas pozivam budući da ste višekratno ovdje rekli da jeste za arhitektonsko-urbanističke natječaje, da razumijete potrebu arhitektonsko-urbanističkih natječaja, pa vas pozivam da se i vi kao ministrica kulture kod ministra Bačića pri izradi Zakona o gradnji založite za urbanističko-arhitektonske natječaje, da ih sad ne elaboriram, znate i vi kao i svi mi ovdje koliko su važni. A pritom i dalje vas pozivam … …/Upadica Reiner: Hvala./… … da ostavite u ovom zakonu te natječaje. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana ministrica odgovor. Hvala vam lijepa. Hvala vam. Pa evo ja sam potvrdila i ne znam koliko puta mogu ponoviti javno sam o tome govorila, moj je stav kao ministrice zaslužene za kulturu koja jednim dijelom ima i skrb o arhitekturi u dijelu kojem je arhitektura kulturna i kreativna industrija mi se zalažemo za takve natječaje. Ja sam inače i u mojoj stranci poznata kao osoba koja se volim petljati u sve teme. Uvijek ću se uključiti u svaku raspravu, ali evo danas raspravljamo o ovom zakonu, ne o Zakonu o gradnji ili o Zakonu o prostornom planiranju. I kad to dođe na dnevni red naše mišljenje će sigurno biti kao što je bilo i do sad da se zalažemo za takve natječaje. **Reiner, Poštovana ministrice, pa evo ja apeliram da ne umanjujemo situaciju, ozbiljnost situacije u Karlovcu i u području Zvijezde. Tamo slučajno, dakle predajem na Veleučilištu. Vrlo dobro znam situaciju u kojoj se građani tamo već dvije, tri godine suočavaju vi isto tako vrlo dobro znate jer na koncu konca i sjedište HDZ-a je tamo. Dakle to je, tamo situacija nije teška, tamo je situacija katastrofalna i ljudi tamo jedva preživljavaju, od buke, od problema s komunalijama, od problema s prometom, a da ne govorimo o uništenju dakle spomenika kulture. Mislim da je potrebno puno ozbiljnije se s tim pozabavit, da je potrebno izradit plan i predočit tim ljudima kako će se to riješit, za koliko će se vremena to riješit i ko je zapravo za to odgovoran i kada će se krivci kaznit, hvala. **Reiner, vam se zahvaljujem, dakle ni na koji način nisam umanjivala, dapače slažem se da treba utvrditi kako će se otklonit ti problemi, ali ono što je ključno za shvatiti, oni se otklanjaju sukladno Zakonu o gradnji. Dakle ovaj zakon i dje…, ja sam se samo na to referirala, dakle naši kolege su od prvog dana tamo prisutni, tamo je i naš konzervatorski odjel, dakle naravno da nam je žao da se to dogodilo, međutim postoji odgovornost izvođača odgovornost nadzornog inženjera i tu mora postupati građevinska inspekcija, naložiti otklanjanje i nažalost takve stvari se u situacijama građenja Mislim da treba spomenuti da možemo bit svi zadovoljni koliki je opseg radova, u ovoj obnovi od potresa smo imali zapravo jako malo takvih situacija, ovo je drugo, ovo su radovi na aglomeraciji, tu su izvođač i nadzorni inženjer odgovorni, to je jasno. **Sokolić, Tanja (SDP)** Poštovana ministrice, Zakon o prostornom uređenju je temeljni zakon za izradu i donošenje prostornih planova. Ovim prijedlogom zakona o kojem danas raspravljamo konzervatorske podloge moraju postati sastavni dio prostornih planova. To u Zakonu o prostornom uređenju ne stoji. Pitam vas, imate li namjeru ta dva zakona uskladiti, na koji način i kad? sveobuhvatnu reformu prostornog planiranja, ide Nova generacija prostornih planova, o tome je Ministarstvo graditeljstva puno puta komuniciralo. Izrađuju se elektronički sustavi, naš sustav je gotov, on je po ISPA direktivi u cijelosti prilagođen, oni su svi gisreferencirani, moći će se preklapati jedan s drugim i dakle to će sve, međutim radi se o sveobuhvatnoj reformi, ona za rok ima kraj 2026. i dotad će se uskladiti, dakle donijet će se temeljni zakon, međutim naši propisi i naš rad na sustavu konzervatorskih podloga od početka je usuglašen s kolegama koji se bave prostornim planiranjem i to sam uvjerena da će donijet jedno značajno poboljšanje u prostornom planiranju u RH. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana zastupnica Lugarić. Poštovana ministrice, u završnom izlaganju rekli ste kolegici Orešković da oko troškova za 3D skeniranje može uputiti i ZPPI, dakle pravo na pristup informacijama, pa prinosim vašoj pozornosti da sam ja 14.2. tražila podatke od vašeg ministarstva, vi ste mi odbili dostaviti te podatke sa obrazloženjem da se radi o postupanju pred ureda javnog tužitelja. Onda ja podnesem žalbu povjereniku za informiranje pozivajući se na vaše i na izjave premijera Plenkovića da nije europski javni tužitelj jel da nisu europska nego nacionalna sredstva i da mi se dostave podatke i onda 18.4. povjerenik za informiranje odbija moje žalbe i kaže da ste vi postupili dobro što mi niste dostavili podatke po ZPPI-u jer da je sve predmet Ureda europskog javnog tužitelja, pa vas evo molim, ta sva rješenja su dostavljena i vama u kabinet da dostavite te podatke i nemojte govoriti da se pozivamo na ZPPI jer ste mene odbili tri puta u zadnjih nekoliko mjeseci tražeći te podatke, zahvaljujem. **Reiner, Željko Poštovana gđo. zastupnice, ja sam vrlo pažljiva što smijem dostaviti u situaciji kad su izvidi u tijeku, a što ne smijem. Pa ja bi bila jako sretna da sam mogla reć kad sam bila u saboru reći da smo mi spriječili isplatu 3,2 milijuna eura, tad sam šutjela o tome jer sam poštovala jedan drugi zakon. A kad sam se referirala na ZPPI sam rekla na ono što smo javno objavili, što je javno dostupno, a što se tiče izvora financiranja to je cijelo vrijeme javno dostupno. Ono što nije moglo biti javno dostupno, nije moglo biti dok su trajali izvidi, međutim nakon zadnjeg priopćenja EPPO-a iz kojeg je potpuno razvidno da je Ministarstvo kulture i medija nadziralo trošenje novca, da je spriječilo isplatu novca za koji smo sumnjali je li zaista utemeljeno ili nije na fakturama, sada možemo dostaviti i neke druge podatke. Ja sam uvijek kao što znate na raspolaganju, postavite pitanje za ono što smijem dostaviti, bit ću presretna da ga dostavim.